Začenjam z nadaljevanjem 26. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Igor Zorčič, Luka Mesec od 17. ure dalje, Nataša Sukič med 9.30 in 13. uro, Matej Tašner Vatovec, Alenka Bratušek, Željko Cigler, Nik Prebil, Nada Brinovšek, Karmen Furman, Franc Rosec, Franci Kepa, Leon Merjasec, Branko Grims, Bojana Muršič, Violeta Tomić po 15. uri in Branko Simonovič do 12. ure. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni! Danes vam predstavljam 26. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Skoraj vse leto 2020, na katero se poročilo nanaša, smo se zaradi pandemije koronavirusne bolezni srečevali z ukrepi za zaščito življenja in zdravja. Vlada je morala karseda hitro odreagirati, toda tudi v izjemnih situacijah je nujno, da so sprejeti predpisi napisani jasno in upoštevani v standardu človekovih pravic. Žal sem to v zadnjem letu in pol pogosto pogrešal. Težave, s katerimi se ljudje obračajo na nas, želim reševati med tistimi, ki jih zadevajo, šele zatem pa o problematiki diskutirati javno. V razgretih epidemičnih razmerah nisem in ne želim biti generator ali celo multiplikator sporočil, ki ljudi še bolj delijo, temveč želim težave reševati v demokratičnem dialogu. Ko ga ni ali ga ni mogoče doseči, pa povzdignem svoj glas in opozorim na tisto, kar je v določenem trenutku treba izpostaviti. Podobno so delovali tudi številni drugi kolegi varuhi človekovih pravic in nacionalne inštitucije za človekove pravice na evropski in globalni ravni. Z njimi sem bil ves čas v zelo intenzivnih stikih. Pri Varuhu človekovih pravic smo v času pandemije pogosto naleteli na kritike, da se ne obračamo na Ustavno sodišče v zvezi z vladnimi odloki. Poudarjam, da smo delovali proaktivno in da so bili nekateri naši predlogi upoštevani že v tednu dni, kar je imelo skoraj takojšen učinek na življenje posameznikov. Če bi se odločili za oceno ustavnosti, pa bi to lahko trajalo tudi več mesecev ali celo leto. Glede na precej večje število klicev in pobud posameznic in posameznikov kot v preteklih letih ugotavljamo, da so se ukrepi zelo pogosto spreminjali in da so posamezniki težko razumeli, kaj trenutno velja in zakaj. Ljudje so imeli upravičen občutek, da so se ti predpisi sprejemali počez in brez premisleka, nepregledno. V ljudeh zbuja nezaupanje, da so bile v enem dnevu objavljene tudi po tri različne številke Uradnega lista. Če gledamo na letni ravni, se je število številk Uradnega lista v letu 2020 več kot podvojilo, temu trendu hitrega sprejemanja in objavljanja predpisov pa ni videti konca niti v letošnjem letu. Vse pristojne zato pozivam, da naj hitro sprejemanje predpisov brez ustrezne javne razprave in medresorskega posvetovanja ne postane nova normalnost. Lansko leto je bilo vse obdobje učenja spopadanja z zdravstveno krizo. Kljub temu to ni opravičilo, da so bili številni sprejeti predpisi prepogosto napisani nejasno, rokohitrsko, brez jasne strokovne utemeljitve in presoje z vidika nujnosti poseganja v človekove pravice. Izpostavljali smo pomen zagotavljanja splošnega zaupanja v ravnanje oblasti ter da morajo biti uvedeni ukrepi ustrezno pojasnjeni in široko dostopni. Že od marca lani opozarjamo in ozaveščamo, da morajo biti vsi ukrepi sprejeti na zakonit način, da morajo biti sorazmerni, nujni, nediskriminatorni, legitimni, strokovno utemeljeni in časovno omejeni. Prvič v samostojni Sloveniji smo se kot družba dnevno ukvarjali z vprašanjem, kje so meje dopustnega omejevanja naših pravic in svoboščin, torej do kod segajo moje pravice in kje se začnejo pravice drugih. Prvič se je odprla tudi širša diskusija in zavedanje o tem, da večina človekovih pravic ni absolutnih, kar se mi zdi izjemno pomembno. Pomembno je tudi razumevanje ustavne določbe, da so lahko pravice in svoboščine omejene le z zakonom. Pogosto smo opozarjali na problem vladanja z odloki, saj je nujna ustrezna in konkretna zakonska podlaga, kadar gre za omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Temu je pritrdilo tudi Ustavno sodišče. Izvršilna veja oblasti mora po verifikacijo glede posegov v človekove pravice k zakonodajalcu. Pričakujem, da se bo delovanje pristojnih na tem področju izboljšalo. Lani smo samo na Vlado oziroma na njenega predsednika naslovili kar 43 različnih poizvedb. Priznati moram, da je bila večina tudi upoštevanih. Skoraj 900 mnenj, predlogov, poizvedb in pozivov smo naslovili še na razna ministrstva. Obravnavali smo kar tretjino več zadev kot v preteklih letih, tisoč 825 zadev, od tega 3 tisoč 770 pobud. Pri tem smo v 346 primerih ugotovili 473 kršitev pravic in drugih nepravilnosti. Največkrat smo ugotovili kršitve enakosti pred zakonom, načela dobrega upravljanja, varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, pravne in socialne države, pravice do osebnega dostojanstva in varnosti. Največ kršitev, kar 66, smo ugotovili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tudi Vlade Republike Slovenije. Temu sledijo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, centri za socialno delo in drugi. Načelo dobrega upravljanja zahteva tudi, da se ministrstva, vladne službe, občine in druge javne inštitucije pravočasno in argumentirano odzovejo na sprejete predloge. Okrepiti je treba zavedanje glede pojasnilne dolžnosti, ki jo imajo. Vsak državni uradnik bi se moral zavedati, da lahko s svojim odnosom do dela in do ljudi pomembno vpliva na življenja posameznika. Vemo, da so imeli v zadnjem letu in pol predstojniki organov zaradi omejevanja epidemije veliko dela, vendar to ne more biti opravičilo za to, da državni aparat kot tak ne deluje. Tega bi se morali zavedati tudi zaposleni recimo na centrih za socialno delo, kamor prihajajo posamezniki v hudih stiskah. Tudi pri Varuhu se pogosto srečujemo z nesprejemljivimi zamudami, proizvedovanjif in pridobivanji informacij. Če organi ne odgovarjajo nam, ki imamo z ustavo določen mandat in smo nacionalna inštitucija za človekove pravice, ne Vladi in posredno tudi ne Državnemu zboru, kakšen je potem odnos teh organov do običajnih državljanov? Kako težko torej do odgovorov pridejo posamezniki, ki so pred državnim birokratskim aparatom, ki je pogosto odtujen, brezčuten, pogosto povsem sami in nemočni? V priporočilu predlagamo 128 novih priporočil, da bi izboljšali delo raznih organov zakonodajno in uresničevanje zakonodaje v praksi. Vsa so pomembna in nujna, da bomo tudi v prihodnje kot družba ohranili visok standard spoštovanja človekovih pravic. Opozarjanje in odpravljanje kršitev človekovih pravic ni merjenje mišic med Varuhom človekovih pravic in organi, ki jih opozarjamo, ampak vprašanje pravic vsakega posameznika v Sloveniji. Eden izmed takih primerov je priporočilo številka 83 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo in Vlada zavračata realizacijo tega priporočila zaradi nestrinjanja, obenem pa poročata, da je v letu 2021 uvedeno samo elektronsko vročanje sklepov prek portala eVŠ, s čimer ugotavljamo, da je bilo naše priporočilo dejansko upoštevano in ne bo več prihajalo do primerov, ki so zahtevali našo intervencijo. V letnem poročilu izpostavljamo še 156 aktualnih preteklih priporočil, ki ostajajo bodisi neuresničena bodisi delno neuresničena. Pristojne organe pozivam, da se resno lotijo uresničevanja naših priporočil in odpravljanja konkretnih kršitev v dobro ljudi. Čeprav priporočila inštitucije Varuha človekovih pravic pravno niso obvezujoča, je njihovo uresničevanje kazalnik, koliko se Vlada, posamezni državni organi oziroma njihovi predstojniki pa tudi državni uradniki dejansko zavzemajo za krepitev spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zaskrbljujoče je, da se je število neizvršenih sodb Ustavnega sodišča lani še povečalo. Konec leta 2020 je bilo neuresničenih tako imenovanih ugotovitvenih sodb že 18, konec leta 2019 pa 13. Pričakujem, da bo Vlada ustanovila oziroma vzpostavila poseben mehanizem za uresničevanje odločitev Ustavnega sodišča. Nesprejemljivo je, da še vedno ni implementirana odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z ugotovljenimi neustavnostmi v Zakonu o nalezljivih boleznih, čeprav se je rok že iztekel. Pristojne pozivam tudi, da v roku, to je do decembra 2021, sprejmejo rešitve, ki bodo ustrezno implementirale odločbo Ustavnega sodišča z dne 10. decembra 2020 o zagotavljanju finančne avtonomije Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča v zvezi z nekaterimi določbami iz Zakona o javnih financah. Ustavne pravice je potrebno jemati resno. Naj ponovno spomnim tudi na pravico do pitne vode, ki smo jo pred leti zapisali v ustavo, pa pristojno ministrstvo še vedno ni pripravilo oziroma sprejelo ustreznih aktov za njeno implementacijo. Bojim se, da bo po podobni poti stopila tudi ustavna pravica do znakovnega jezika. V letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija, smo obravnavali kar 295 zadev s področja socialnega varstva. Največji porast je bil na področju institucionalnega varstva, kjer je bilo kar 80 % več pobud kot leto poprej, kar gre prepisati pandemiji covida-19. Opozarjali smo, da problematika socialnega varstva zlasti starejših oseb ostaja pereča in se poglablja. Pri tem so bili še posebej skrb vzbujajoči očitki, da se razmere v ustanovah, zlasti v domovih za starejše, zaradi pomanjkanja kadra poslabšujejo. Poleg tega ponovno, že vsaj tri leta opozarjamo, da so obstoječi kadrovski normativi v domovih za starejše nezadostni glede na naraščajoče potrebe po oskrbi in pomoči ter zahtevnejšo zdravstveno nego, ki jo potrebuje uporabnik. Ugotavljamo, da primanjkuje ustreznih služb, ki bi nudile podporo ljudem, ki želijo prebivati v domačem okolju, pa brez dodatne oskrbe in pomoči ne morejo več živeti sami. Pristojno ministrstvo ponovno pozivamo, da končno začne izvajati deinstitucionalizacijo in ne zgolj decentralizacije obstoječih institucij. Neizvajanje deinstitucionalizacije pomeni tudi kršitev Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Pristojnim smo že v lanskem letnem poročilu priporočili, da zagotovijo in sprejmejo ustrezne pravne podlage, ki bodo zagotovile, da Republika Slovenija vzpostavi neodvisno telo za izvajanje te konvencije, vendar se to ni zgodilo že več kot 10 let. Letos zato predlagamo, da pristojni za to nalogo imenujejo Varuha človekovih pravic, ki je mednarodno akreditiran kot nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po pariških načelih in že sedaj aktivno spremlja problematiko izvajanja konvencije. Glede institucionalnega varstva je bilo v povezavi s covidom-19 največ pobud na temo onemogočenja stikov s svojci, pri čemer smo ocenili, da je prisotna prenizka stopnja zavedanja vseh negativnih posledic take osamitve ljudi, ki po naši oceni tudi niso bile ustrezno pretehtane pri vprašanju sorazmernosti ukrepov. Opozorili smo, da bi morali biti med najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki se jim namenja krizni davek, vključeni tudi prejemniki invalidskega nadomestila po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in družinski pomočniki. Po našem opozorilu je bil sprejet Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, ki je med prejemnike solidarnostnega dodatka dodal prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile. Naš predlog je bil upoštevan tudi glede zagotavljanja temeljnega mesečnega dohodka po interventnem zakonu, ki je pravico vezal na konkretne mesece, kar je nekatere samozaposlene, ki se jim je zaradi covida-19 bistveno zmanjšal obseg dejavnosti, postavljalo v neenak položaj glede na druge osebe v enakem položaju. Ugotovili smo, da pristojno ministrstvo ni želelo sklepati pogodb o izvajanju osebne asistence, kar je po našem mnenju nedopustno. Ob tem smo opravili poizvedbo na Ministrstvu za finance, ki nam je pritrdilo, da razlogi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne držijo. Na podlagi naših ugotovitev in kritike je pristojno ministrstvo ponovno začelo sklepati pogodbe. Posledice epidemije so se odražale tudi na področju zdravstvenega zavarovanja. Novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju še vedno ni, pravice zavarovancev pa so še naprej urejene le s podzakonskim aktom, kar je nedopustna kršitev 15. člena Ustave Republike Slovenije, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče. Neizvršeni ostajata tudi odločbi Ustavnega sodišča glede Zakona o duševnem zdravju. Kljub našim pozivom tudi leto 2020 ni prineslo nobenega napredka glede zakonodajne ureditve na področju psihoterapije. Strokovnjaki dnevno opozarjajo, da se je duševno zdravje posameznikov med pandemijo poslabšalo, duševne stiske pa se bodo povečevale še dolgo po njenem koncu. Dostop do strokovne pomoči je bil že pred tem zaradi dolgih čakalnih dob otežen. Že več let so torej prižgani vsi alarmi, zato je absurdno, da Ministrstvo za zdravje v odzivnem poročilu piše, da to v tem času ni njihova prioriteta. Posameznice in posamezniki v stiski se morajo zato znajti po svoje in pomoč iščejo v nepregledni množici psihoterapevtov, katerih delovanje pa ni regulirano. Ustrezna pravna ureditev psihoterapije je nujna tudi zaradi pandemije covida-19. Veliko smo se ukvarjali tudi s področjem otrokovih pravic, ugotavljali smo, da sta Družinski zakonik in Zakon o nepravdnem postopku še povečala potrebo po izvedencih klinične psihologije za otroke, psihiatrije in pedopsihiatrije, kar pa se žal odraža v zastojih v postopkih na sodiščih, na kar že več let opozarjamo. Družinska sodišča pogosto delujejo prepočasi, kar povzroča velike stiske tako otrokom kot tudi staršem. Različni organi in inštitucije morajo v skrbi za otroke sodelovati in se povezovati. Inštitucije si le birokratsko dopisujejo in s tem prelagajo odgovornost za polno zaščito otrokovih pravic. Pričakujemo več sodelovanja in poguma za odločitve. Razglasitev epidemije lani marca je zahtevala prilagoditve dela tudi na področju zagovorništva otrok. Otroci, ki jim družina ne predstavlja varnega okolja, so v tem času potegnili najkrajši konec in izkušnje v zagovorništvu so to potrdile. Vladi smo priporočili, da omogočanje stikov med starši in otroki, ki živijo v različnih občinah, ni v nasprotju z namenom omejitve gibanja na občino prebivališča. To naše priporočilo je bilo sprejeto. Prav tako smo lani začeli s projektom Če vidiš krivice, uporabi pravice!, namenjenim ozaveščanju otrok o njihovih pravicah. Glede položaja otrok s posebnimi potrebami smo izpostavili, da je potrebno upoštevati načelo pozitivne diskriminacije, ki ga zagotavlja tudi Konvencija o pravicah invalidov. V času, ko je v Sloveniji zaradi koronavirusa potekalo izobraževanje na daljavo, smo opozarjali, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za učenje. Na splošno smo tudi opažali, da so ukrepi, ki so predvideni za omejitev širjenja koronavirusne bolezni, v večji meri prizadeli prav socialno izključene ranljive skupine. Glede narodnih in etničnih skupnosti smo skrb posvečali informiranju, skrbi in pomoči Slovencem po svetu in zamejstvu ter obveščanju avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v zvezi s covidom-19. Opozorili smo tudi na obveščanje predvsem starejših Romov in na problematiko šolanja romskih otrok v času šolanja na daljavo. Na področju enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije smo prejeli veliko pobud v zvezi s covidom-19, na tem področju pa smo ugotovili tudi največ kršitev. Na Vlado smo glede ukrepa, ki je starejšim od 65 let prepovedoval nakupovanje živil zunaj časa, namenjenega nakupovanju ranljivih skupin, naslovili kritiko in ukrep je bil odpravljen. Veliko prahu je v javnosti dvignilo naše stališče, da vladni odlok, ki je določal obveznost nošenja zaščitnih mask, ne daje ustrezne pravne podlage za sankcioniranje za prekršek, želim pa ponovno in povsem jasno izpostaviti, da nikoli nismo pozivali k nenošenju mask in nespoštovanju zaščitnih epidemioloških ukrepov. Pogosto smo opozarjali Vlado in ministrstva, da je zakonska podlaga v Zakonu o nalezljivih boleznih nezadostna, čemur je kasneje pritrdilo tudi Ustavno sodišče, ko je ugotovilo, da so določbe 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, na katerih temelji večina covid ukrepov, v neskladju z ustavo. Že od začetka mandata opozarjam na pomen kulture dialoga in etiko javne besede. Z zaskrbljenostjo ugotavljam, da se je v času omejitvenih ukrepov razmahnila tudi epidemija nestrpnosti in sovražnosti. Najostreje sem obsodil dogodke, ko so anonimni posamezniki nekatere vidne predstavnike zdravstvene stroke v boju z epidemijo ožigosali za morilce slovenskega naroda. Organe odkrivanja in pregona sem pozval, da zajezijo sovražni govor. Center za človekove pravice, ki je ena izmed organizacijskih enot Varuha, je pripravil obsežno analizo tožilske prakse pregona tako imenovanega sovražnega govora, ki je dostopna tudi na naši spletni strani. Zaskrbljujoče je, da tudi v letu 2020 ni prišlo do sprejetja novele ali novega zakona o varstvu osebnih podatkov v zvezi s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Ne moremo se strinjati z rešitvami, ki se nanašajo na Varuha. Opozarjam, da po predlagani ureditvi postopki pred Varuhom lahko ne bi bili več zaupni, ampak bi lahko v dokumentacijo imela vpogled tudi izvršilna veja oblasti. To za nas absolutno ni sprejemljivo. Lani se je na nas obrnilo več posameznikov, inštitucij, ki se ukvarjajo z bojem proti trgovini z ljudmi. Pridružujemo se kritikam glede trenutno veljavne zakonodaje, po kateri so tuji državljani, ki so žrtve trgovine z ljudmi, upravičeni le do storitev nujne medicinske pomoči. V Sloveniji tudi še nimamo določenega nacionalnega poročevalca za boj proti trgovini z ljudmi, na kar nas opozarja tudi skupina strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti trgovini z ljudmi. Varuh je pripravljen prevzeti funkcijo nacionalnega poročevalca za boj proti trgovini z ljudmi. Negativno smo bili presenečeni nad nerazumljivimi zadržki, ki jih v odzivu izraža Ministrstvo za pravosodje, nas pa veseli, da Ministrstvo za notranje zadeve podpira naš predlog. Glede policijskih postopkov smo opozarjali, da mora policija tudi v tem času pri opravljanju svojih nalog ostati neodvisna, nepristranska in strokovna. Pri ukrepanju policistov ob nadzorih nad spoštovanjem ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 se nam je zastavilo tudi vprašanje upravičenosti uporabe policijskega pooblastila ugotavljanja identitete oseb. Ocenili smo, da je identifikacijski postopek na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije upravičen zgolj v primeru, ko predhodno obstaja vsaj sum, ki je konkretiziran, da bo določena oseba izvršila, izvršuje ali je izvršila kaznivo dejanje ali prekršek. Posebno pozornost smo namenjali omejitvam svobode zbiranja in združevanja zaradi preprečevanja širjenja epidemije oziroma v zvezi z njo. V tej zvezi smo prejemali različna pisanja tako tistih, ki so tovrstne omejitve problematizirali, kot tudi tistih, ki so pričakovali bolj radikalne oblastne posege. Poudarili smo, da velja svoboda mirnega zbiranja in združevanja skupaj s svobodo izražanja za bistven gradnik demokratične družbe, toda svoboda zbiranja in združevanja ne varuje protestov, pri katerih imajo organizatorji in udeleženci nasilne namene. Na področju okolja je bil v letu 2020 veliko pozornosti deležen protikoronski zakon, ki je omejil ustrezno in učinkovito sodelovanje javnosti v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki imajo in bi lahko imeli vpliv na okolje. Opozorili smo na neskladnost takšne ureditve z ustavo in Aarhuško konvencijo. To vprašanje bomo spremljali tudi v bodoče. Na temo podnebnih sprememb pa je potekala tudi ena od sej Sveta varuha za človekove pravice. Spoštovane in spoštovani, poleg letnega poročila danes predstavljam še poročilo državnega preventivnega mehanizma za leto 2020. Naloga državnega preventivnega mehanizma je krepiti varstvo oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Obiskujemo tiste kraje v Sloveniji, kjer so ali bi lahko bili nameščeni posamezniki, ki jim je odvzeta prostost. Lani smo obiskali 51 krajev odvzema prostosti in opravili tudi dve spremljanji vračanja tujcev. V epidemičnem letu smo na novo med kraje odvzema prostosti dodali krizne centre za mlade. V posebnih socialnovarstvenih zavodih smo na tematskih obiskih preverjali predvsem prezasedenost varovanih oddelkov. Ponovno smo opozarjali na nevzdržno stanje in zahtevali ustrezne rešitve. Takšno stanje, ki traja že več kot 10 let, lahko nedvoumno opredelimo kot grdo ravnanje s stanovalci, za kar je odgovorna država. Posebej smo opozorili tudi, da je nesprejemljivo nameščanje mladoletnih stanovalcev v zavod, namenjen odraslim, in da je nujno treba iskati ustrezne rešitve. Po zadnjem srečanju z več ministri februarja letos upam, da se bo urejanje tega vprašanja premaknilo. Posebej želim izpostaviti obiske v domovih za starejše. Pri teh obiskih smo kot že leta poprej ugotavljali, da obstajajo velike težave s pridobivanjem pravne podlage za zadržanje v domovih, kjer varovanja stanovalcev ne izvajajo z zaklepanjem oddelka. Še vedno smo pogosto opažali in opozarjali tudi na kadrovsko stisko v domovih za starejše. Ta se je še dodatno zaostrila ob epidemiji. Večkrat smo opozorili na skromno število zaposlenih v nočnem času, ko na primer na varovanem oddelku velikokrat ni neprekinjeno nikogar. Pomanjkanje osebja je nedvomno tudi razlog za zgodnje dajanje stanovalcev v postelje v večernem času, zaradi česar se stanovalci ponoči pogosto prebujajo, kar povečuje uporabo uspaval. Na to smo opozarjali že lani, zato smo zaskrbljeni, ker tudi letos na tem področju nismo ugotovili opaznega napredka. V zavodih za prestajanje kazni zapora samo zaskrbljeni nad počasnim uresničevanjem naših priporočil. razen zavoda v Kopru, se nahajajo v starih in neustreznih objektih, ki niso primerni za sodobne načine prestajanja kazni zapora. Ob obiskih policijskih postaj smo ugotovili, da še vedno ni bilo uresničeno naše priporočilo, priporočilo, da se preučijo možnosti zagotovitve dostopa do tekoče vode v prostorih za krajša pridržanja, to je do 12 ur. V okviru DPM smo lani podali 329 priporočil. Odzivi pristojnih inštitucij so na splošno dobri. Pričakujem, da inštitucije upoštevajo vsa naša priporočila, pa tudi hitrejše odzivanje na dana priporočila, saj jih je bila do priprave letnega poročila realizirana le slaba polovica. Spoštovani, leto 2020 je bilo za našo inštitucijo posebno ali celo zgodovinsko tudi zato, ker smo prav v tem letu oziroma formalno v začetku letošnjega leta prvič v zgodovini kot inštitucija pridobili status A po pariških načelih o statusih nacionalnih inštitucij za človekove pravice. To za nas pomeni pomembno mednarodno priznanje. Letno poročilo, ki ga obravnavamo, je tako kot lani v razširjeni obliki dostopno na naši spletni strani. Tudi letos smo izdali publikacijo, v kateri je povzetek dela in zajema kratko poročilo, nabor vseh priporočil. Upam in verjamem, da vam bo ta priročna knjižica v pomoč pri vašem delu kot nekakšen opomnik pri sprejemanju zakonodaje in doslednem uresničevanju naših priporočil. Tudi letos je Vlada pripravila odzivno poročilo, ki obravnava vsa naša priporočila. Zadovoljni smo, da je realiziranih več naših preteklih priporočil v primerjavi z lanskim letom, vendar hkrati opozarjamo, da še vedno ostaja veliko število delno realiziranih in nerealiziranih priporočil. Zato pričakujem hitrejšo realizacijo vseh naših priporočil. Zaskrbljujoč pa je podatek, da je zaradi nestrinjanja zavrnjenih 11 naših novih priporočil in še dodatnih 14 iz preteklih let. Za nas je to nesprejemljivo. Posebej nas skrbi, da se kar osem od 11 zavrnjenih priporočil nanaša na pravice invalidov in drugih ranljivih skupin. Pred nami je, spoštovane in spoštovani, še precej dela. Pričakujemo, da Vlada in tudi organi, na katere se priporočila nanašajo, uresničijo vsa naša priporočila in prekinejo krog ponavljanja. O spoštovanju človekovih pravic se ne smemo pogajati. Le s skupnimi močmi se bomo lahko premaknili naprej, da bo kakovost bivanja in spoštovanja človekovih pravic lahko občutil vsak izmed nas. Spremembe so nujne, tudi če to zahteva več napora, večje sistemske spremembe ali finančna sredstva. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, ob koncu bi se vam rad zahvalil za sodelovanje – to je namreč zadnje letno poročilo, ki ga obravnavate v svojem mandatu – zahvalil za svoje imenovanje na to zahtevno zahtevno funkcijo, predvsem pa vsakemu posebej od vas in vsem poslanskim skupinam za zelo kreativno delo, medsebojno sodelovanje in razumevanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročili je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti in pripravila predlog priporočila Državnega zbora.

Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na 11. seji dne 28. 9. 2021 obravnavala 26. letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 s poročilom Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma, ki ju je ta predložil v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu s 43. členom Zakona o varuhu človekovih pravic. Varuh človekovih pravic je v uvodni obrazložitvi izpostavil pomen neodvisnih državnih institucij za delovanje demokratične družbe v smislu sistema zavor in ravnovesij. To se je izkazalo kot še posebej pomembno v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija. Neuresničenih priporočil Varuha iz obdobja od 2012 do 2019 je okoli 300, zato je preveril njihovo aktualnost. Aktualnih in neuresničenih ali delno neuresničenih ostaja 156 priporočil, v letu 2020 pa dodaja še 128 novih priporočil. V letu 2020 so obravnavali tretjino več zadev kot v preteklih letih. Najpogosteje ugotovljene kršitve so vezane na enakost pred zakonom, načelo dobrega upravljanja, pravice varne in socialne države, pravice do osebnega dostojanstva in varnosti in podobno. Največ kršitev, kar 66, so ugotovili pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sledijo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, centri za socialno delo in drugi. Problematika socialnega varstva starejših oseb ostaja pereča in se poglablja. Kadrovski normativi v domovih za starejše so neustrezni, ukrepi omejevanja stikov s svojci v času epidemije niso bili dovolj pretehtani. Posledice epidemije so se odražale tudi na področju zdravstvenega zavarovanja. Negativne posledice na otroke je imela marca 2020 razglašena epidemija. Pri izobraževanju na daljavo niso imeli vsi enakih možnosti za izobraževanje, ukrepi pa pogosto najbolj prizadenejo ranljive skupine. Vlado in ministrstva so opozarjali, da je zakonska podlaga v Zakonu o nalezljivih boleznih neustrezna za sprejemanje posameznih ukrepov, kar je kasneje ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Še vedno ostaja veliko število delno realiziranih in nerealiziranih priporočil. Glede realizacije priporočil opažajo določen napredek, ki pa je prepočasen. Zaskrbljujoč je podatek, da je zaradi nestrinjanja zavrnjenih 11 novih varuhovih priporočil in še dodatnih 14 iz preteklih let. Zaskrbljujoče je, da se večina zavrnjenih priporočil nanaša na pravice invalidov in drugih ranljivih skupin. Kar se tiče dela državnega preventivnega mehanizma, ga institucija Varuha izvaja že 13 let. Zaradi epidemije so lani opravili sicer manj obiskov. Soočali so se s povsem praktičnimi težavami, kot je pomanjkanje zaščitne opreme. Nedopustno je, da 15 priporočil pristojne institucije niso upoštevale, spodbudno pa je, da pri svojih obiskih državni preventivni mehanizem ni ugotovil primerov mučenja ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja. V nadaljevanju obravnave na komisiji kot matičnem delovnem telesu je predstavnik Državnega sveta podal mnenje Sveta, predstavnik Vlade je predstavil skupno odzivno poročilo Vlade, ki je bilo koordinirano s strani Ministrstva za pravosodje, je pa rezultat skupnega dela vseh resorjev. Temu so sledile predstavitve stališč vseh vabljenih resornih ministrstev z izjemo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je svojo odsotnost opravičilo. Svoje stališče so podali tudi predstavniki Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Urada Republike Slovenije za narodnosti, Vrhovnega sodišča, Vrhovnega državnega tožilstva, Zagovornika načela enakosti in Slovenske karitas. Sledila je tudi razprava poslank in poslancev. Sestavni del poročila je tudi predlog priporočila, ki ga je pripravila in soglasno sprejela Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti kot matično delovno telo in ga danes obravnava Državni zbor na podlagi 272. in 111. člena. Priporočilo pa se glasi: Državni zbor Republike Slovenije priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh,

Hvala lepa. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej bo predstavil mnenje Vlade. Izvolite. ZLATKO Hvala za besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani varuh človekovih pravic, ostali prisotni! Varuhovo letno poročilo prikazujejo celovito sliko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v naši državi, predstavi napredek, ki smo ga pri tem naredili, in seveda izpostavlja področja, na katerih smo bili manj uspešni, na katerih bomo morali v prihodnje storiti več. Levji delež vprašanj, s katerimi se Varuh v poročilih ukvarja, se tako ali drugače dotika pristojnosti Vlade, zato je prav, da se Vlada nanje tudi odzove. V skupnem odzivnem poročilu Vlade na poročila Varuha človekovih pravic za leto 2020 se tako odzivamo na dve poročili Varuha. In sicer na 26. redno letno poročilo Varuha ter na posebno tematsko poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma, ki zadeva mučenje in nečloveško ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Tudi letos je pripravo skupnega odzivnega poročila koordiniralo Ministrstvo za pravosodje, vsebino so pa prispevali vsi resorji. Glavnino skupnega odzivnega poročila Vlade predstavlja opredeljevanje Vlade do priporočil Varuha, ki jih je podal v rednem letnem poročilu. Ta priporočila posamezne resorje skrbno preučijo in podajo oceno njihovega uresničevanja, pojasnijo aktivnosti, s katerimi so povezana priporočila, uresničijo oziroma pojasnijo razloge, zakaj do uresničitve ni prišlo. Letos je Varuh podal 116 novih priporočil, ki se nanašajo na Vlado. Od tega je po oceni posameznih resorjev 34 priporočil že realiziranih, 48 delno realiziranih, 17 nerealiziranih, 25 priporočil pa predstavlja stalno nalogo. Varuh pa je ob novih priporočilih ponovil tudi 138 priporočil, namenjenih Vladi, ki jih je podal v preteklih letih. Resorji so realizacijo teh priporočil ocenjevali že lani. Primerjava z letošnjimi ocenami pa kaže, da je v kar 26 primerih prišlo do izboljšanja, v enem primeru pa do poslabšanja ocene. Glede ponovljenih priporočil je stanje torej naslednje. V celoti je bilo realiziranih 34 priporočil, kar je 16 več od lani. Posledično se je znižalo število delno realiziranih priporočil, in sicer za šest, sedaj je takih priporočil torej 48. Znižalo pa se je tudi število nerealiziranih priporočil, in sicer z 29 na 17. Zavedamo se, Zavedamo se, da nas za dosego želene ravni varstva pravic in svoboščin čaka še veliko dela, pa vendar pravkar predstavljena statistika kaže pozitivne premike. Dovolite mi, da predstavim vsaj nekatere. Pripravljen je bil predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v naravi, če inšpektorat obvesti center za socialno delo o uvedbi prekrškovnega postopka zoper starše učenca, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s podzakonskimi predpisi v vrtce, v osnovne šole ter osnovne šole s prilagojenim programom sistemsko umestilo romske pomočnike. Spremenjen je bil tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki črta pogoj poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni za priznanje pravice do invalidnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je pričel dobo, ki je političnim zapornikom priznana na podlagi Zakona o popravi krivic, upoštevati kot pokojninsko dobo brez dokupa. Posodobljen je bil informacijski sistem Centra za socialno delo, sprejet je bil tudi Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke in ne nazadnje je v praksi zaživela spletna dražba v izvršilnem postopku. Kot sem že povedal, je del skupnega odziva poročila Vlade tudi odziv na varuhovo poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. V zvezi s tem je najpomembneje, da Varuh tudi v letu 2020 ni odkril primerov mučenja, je pa vendarle izpostavil nekatere težave, ki se jih Vlada zaveda, vendar jih ni mogoče odpraviti čez noč. Povedati želim le še to, da si bo Vlada tudi v prihodnje prizadevala za dvig standardov varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato sem optimističen, da bomo tudi naslednje leto priča številnim pozitivnim zgodbam in številnim uresničenim priporočilom Varuha. Varuhu pa se ob tej priložnosti tudi zahvaljujem za trud, ki ga s sodelavci vlaga v opravljanje svojih nalog in seveda tudi v pripravo priporočil. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Violeta Tomić bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. V Levici smo skrbno proučili 26. poročilo Varuha človekovih pravic, ki mu izrekamo svojo podporo. Stara zgodba so neuresničena priporočila, ki se vlečejo kot jara kača, na novo je podanih 128. Kot je razbrati, je prvo po neodzivnosti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kar obžalujemo. Takoj za njim Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor in centri za socialno delo. Poročilo zaznamujeta epidemija in veliko povečanje števila zadev. Leta 2020 je Varuh obravnaval za kar 33 % več zadev. V Levici kot posebej akutne vidimo prekarne zaposlitve. Že lani je Varuh priporočil ministrstvu za delo, naj zakonsko opredeli prekarnost in prepove prekarna razmerja, isto je ponovil tudi tokrat. Problem je tudi podplačanost. Tako na primer kar 23 % kulturnih delavcev mesečno zasluži manj kot 500 evrov, od začetka epidemije pa se je kar 56 % kulturnim delavcem dohodek še dodatno znižal. Tretjina samozaposlenih v kulturi je že pred epidemijo živela pod pragom revščine. Pereč je problem revščine, socialne izključenosti in generacijske neenakosti. Naslednji pereč problem je STA, ki lani in letos ne prejema nadomestila za opravljanje javne službe, čeprav to določa zakon. Grobo je kršena ustavna pravica javnosti do obveščenosti, s tem pa tudi varstvo človekovih pravic. Za nameček ob naskoku vladajoče stranke na STA hkrati naskakuje tudi javni servis RTV. Omejena je bila svoboda zbiranja in združevanja, kjer so vladni ukrepi ljudem omejevali to pravico ter svobodo izražanja. To so bistveni gradniki demokratične družbe. Varuh opozarja, da pravni red Republike Slovenije ne premore učinkovitega varstva v zvezi s prepovedjo iz 63. člena Ustave, to je prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni. Poročilo obravnava težave pri pouku na daljavo. Nanje ves čas opozarjamo tudi v Levici, saj nosi uničujoče posledice zlasti za mlajše učence, ki ne le da se ne znajo učiti sami, nimajo primerne opreme, niso dovolj računalniško pismeni in ne razumejo posledic nešolanja, temveč so tudi prehranjevanje, gibanje na svežem zraku in varstvo v celoti odvisni od odraslih oseb. Skladno s 57. členom Ustave država ustvarja možnosti za izobrazbo. Pomembno se nam zdi varuhovo priporočilo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da uvede družinsko asistenco v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let, s ciljem zmanjševanja institucionalizacije. Ne podpiramo pa varuhovega priporočila, naj preuči, ali je treba zagotavljanje otroškega dodatka kot prejemka za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka staršem pogojevati z obveznostjo dejanskega osnovnošolskega izobraževanja otroka. Smatramo, da otroški dodatek pripada vsem otrokom enako ne glede na status njihovih staršev. V porastu je tudi družinsko nasilje. V prvem valu epidemije je policija beležila 11-odstotno povečanje števila obravnavanih storilcev nasilja nad ženskami. Od januarja do novembra 2020 je policija obravnavala čez tisoč 300 kaznivih dejanj nasilja v družini. V Levici dodatno opozarjamo na problem femicida, to je intimnopartnerskih umorov, ki so najpogostejši vzrok nasilne smrti žensk po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Varuh ugotavlja neskladnost obstoječe opredelitve kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja z Istanbulsko konvencijo, saj kaznivi dejanji posilstva in spolnega nasilja po 170. in 171. členu Kazenskega zakonika temeljita na modelu prisile, opozori na potrebo po redefiniciji kaznivega dejanja posilstva, ki mora temeljiti na odsotnosti soglasja. Levica že vseskozi opozarja, da je treba uzakoniti model »Samo ja pomeni ja«. Poročilo bomo v Poslanski skupini Levica podprli. Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. ANDREJ Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani varuh človekovih pravic gospod Peter Svetina, spoštovani državni sekretarji in predstavniki ministrstva, cenjeni zbor! Urad Varuha človekovih pravic je lansko leto praznoval 25-letnico delovanja. Letošnje 26. poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je najboljši pokazatelj, da ima Republika Slovenija že od leta 1995 velik posluh za državljanke in državljane, njihove pritožbe, človeške stiske pa tudi krivice. Zavedamo se, da bi lahko bil napredek pri odpravljanju krivic hitrejši, vendar pozdravljamo, da se stanje vsako leto izboljšuje. Ker vam lansko leto ob srebrni obletnici osebno nismo uspeli čestitati za zelo dobro pripravljeno poročilo, priznavamo, da preglednost in strokovnost z letošnjim letom ni nič manjša. Zato se vam ob letošnji predstavitvi poročila v imenu Nove Slovenije – krščanskih demokratov iskreno zahvaljujemo. Poslanstvo Varuha človekovih pravic je varovanje dostojanstva slehernega človeka v Republiki Sloveniji. Zato je naloga urada, da izvaja nadzor nad ravnanjem vseh vej oblasti v naši državi ter nad morebitnimi posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine

leta. Zabeležili ste 3 tisoč 52 pogovorov s klicatelji, ki še niso vložili pobude, in 28 pogovorov v okviru poslovanja zunaj sedeža urada, nadaljnja obravnava pri teh 28 primerih pa ni terjala obravnave pri Varuhu. Urad je odprl 217 novih pobud, 553 pobud pa je bilo prenesenih iz prejšnjega leta, torej leta 2019. Od skupno 3 770 pobud, ki jih je Varuh obravnaval v letu 2020, sta bili rešeni do 31. decembra 2020 3 3 tisoč 302 pobudi oziroma – in ta procent nas zelo veseli – 87,7 pobud. 440 oziroma 11,6 % pobud je bilo v reševanju in le 28 pobud oziroma 0,7 % je bilo ponovno reaktiviranih, kar je zelo pozitiven kazalnik, da pristojni organi, na katere so pobude naslovljene, z vso resnostjo pristopijo k reševanju in odpravljanju ugotovljenih ugotovitev v uradu Varuha človekovih V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih pozdravljamo poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, obenem pa ob nesluteni razsežnosti še vedno trajajočega nevidnega sovražnika covida-19 stremimo k čimprejšnji izpolnitvi predlaganih priporočil Varuha. Ponosni smo na delo ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki s svojo ekipo rešuje problematiko starejših v v Republiki Sloveniji. Zadnji dom za starejše je bil v Sloveniji zgrajen leta 2008, ko je pristojni resor vodila ministrica iz vrst Nove Slovenije. Krščanski demokrati bomo s trdim delom v tej vladi poskrbeli za nove domove starejših, ki se bodo začeli graditi zelo kmalu. Slovenija z velikim pričakovanjem pričakuje rezultate razpisa, vrednega 93 milijonov evrov, ki bo marsikatero lokalno skupnost rešil težav s povpraševanjem za nastavitev najranljivejše skupine ljudi v domovih za starejše občane. Izzivov se nismo ustrašili, zato v Novi Sloveniji še vedno podpiramo prehod z institucionalnih na skupnostne storitve, kjer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po dolgem času v proračunu Republike Slovenije zagotovilo zadostna sredstva za zagotavljanje dnevnih oblik varstva za osebe, starejše od 65 let. Kot družba moramo stremeti v smeri samostojnega življenja starejših ob podpori lokalne in domače V Novi Sloveniji nas veselijo aktivno delo ministra Janeza Ciglerja Kralja in ključni ukrepi, ki jih je ministrstvo pripravilo in posredovalo v Državni zbor v potrditev. so stremeli k odpravi in omilitvi posledic epidemije, predvsem pa so se borili za blažitev socialnih stisk prebivalstva in pomoč gospodarstvu. Krščanski demokrati zagovarjamo svobodo izražanja, ki ima posebno mesto v poročilu. Strinjamo se s trditvijo, da je naša pravica, da povemo svoje mnenje, a obenem naša dolžnost, da ga izrazimo na dostojen način. Zelo smo zaskrbljeni, ker je etika javne besede prav tukaj v hramu demokracije in posledično na dobro organizirani ulici in posledično tudi v medijih izgubila svoj pomen. Pozorno bomo spremljali nadaljnja priporočila Varuha o določitvi sankcij za medije, ki dopuščajo objavo takega govora. V poročilu je bilo poudarjeno, da nas na področju svobode govora ne zavezujejo samo obstoječi predpisi, pač pa tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice. V Novi Sloveniji se strinjamo s tezo, da je potrebno zavarovati tako svobodo govora kot prepoved sovražnosti. V Novi Sloveniji nas skrbi, da na področju svobode vesti in verske skupnosti Varuh ugotavlja, da se za kontroverzno še vedno kaže blagoslavljanje javnih šol. Obred, ki je simbolne narave in je ukoreninjen v sam obstoj Evropske unije, bi moral postati tudi v Sloveniji izraz naklonjenosti. Veseli nas, da pri Varuhu pozdravljajo začetek uporabe Družinskega zakonika in uveljavitev Zakona o nepravdnem postopku. Zavedamo se, da morajo različni organi in inštitucije v skrbi za otroke sodelovati in se še bolj povezovati. Krščanski demokrati zato želimo, da bi bilo na tem področju več medresorskega sodelovanja, s tem pa hitrejša polna zaščita otrokovih pravic prav vsakega otroka Tudi letos pozdravljamo poročilo, ki je zasnovano in oblikovano na malce bolj svež način, predvsem pa je bralcu v taki obliki hitreje dostopna iskana Vedno podpiramo odločitev za skrajšano tiskano in daljšo elektronsko verzijo, ker s tem tudi vi aktivno skrbite za varovanje in ohranjanje okolja. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo veseli, da je peti varuh človekovih pravic specialni pedagog in človek kompetenc ter bogatih delovnih izkušenj. Urad, ki ga vodite, predvsem pa vi s svojim delovanjem ste vedno pripravljeni na dialog s političnimi strankami v Državnem zboru. Za konec poslansko skupino veseli, da Varuh človekovih pravic ugotavlja, da je standard človekovih pravic v Sloveniji visok, vendar se vsi zavedamo, da je vedno prostor za izboljšave. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo mnenja, da se o spoštovanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji še vedno ne bi smeli pogajati, zato bomo poročilo soglasno podprli. Želim vam uspešno delo in čim hitrejše reševanje ugotovljenih krivic tudi v prihodnosti. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem, posebej varuhu človekovih pravic, predstavnikom Vlade, kolegom poslancem! Pri vsakokratnem letnem poročilu Varuha človekovih pravic lahko dobimo vpogled v družbeno stanje in primere, ki posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot smo slišali, je letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020 obravnavalo tudi več zainteresiranih delovnih teles. Zelo zgovorni so podatki o neuresničenih ter novih priporočilih. Kot je varuh sam omenil, se je v zadnjih skoraj 10 letih nabralo kar 156 aktualnih in neuresničenih oziroma delno uresničenih priporočil. Poleg teh je bilo v letu 2020 še 128 novih. Pridružujemo se skrbi, ki jo je varuh izrazil v zvezi s pridobivanjem informacij od pristojnih institucij. V letu 2020 je Varuh naslovil nekaj manj kot tisoč različnih poizvedb na Vlado in ministrstva. Pri takšni poplavi vprašanj in zahtev po določenih informacijah si lahko samo predstavljamo, kako težko do odgovorov prihajajo državljani, če se že Varuh srečuje z zamudami pri pridobivanju informacij. Veliko je bilo novih oziroma obravnavanih zadev že zaradi epidemije covida-19 in v zvezi z njo povezanih ukrepov. V preteklem letu je tako bilo v obravnavi kar za tretjino več zadev kot v predhodnih letih. Najpogosteje ugotovljene kršitve so bile v zvezi z enakostjo pred zakonom, načelom dobrega upravljanja, pravicami iz socialne države ter pravicami do osebnega dostojanstva ter varnosti. Treba pa se je tudi zavedati, da covid-19 ni bil problem samo Slovenije in te vlade, temveč vseh držav po svetu. Vsaka država se je z epidemijo soočala na svoj način, z namenom njenega obvladovanja in zajezitve. Eden pomembnejših ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja, ki je sledil priporočilu Varuha, je lani sprejet Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Prav tako je bilo realizirano priporočilo Varuha glede romske problematike na način, da se je v posebne pravilnike umestilo vsebino, s katero se uvaja romskega pomočnika od vrtca dalje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je poleg omenjenih dveh ukrepov izvedlo analizo dostopnosti srednjih in osnovnih šol za invalide. V Načrtu za okrevanje in odpornost pa je predvidena tudi izvedba investicijskih projektov z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za gibalno ovirane osebe. Gre za realizacijo varuhovega priporočila iz leta 2019. Pozitivnih premikov, ki so sledili priporočilom Varuha, pa je še mnogo več. Naj se dotaknem še nekaterih, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za pravosodje. Ti so: vzpostavitev spletne dražbe v izvršilnem postopku, kar je odraz priporočila Varuha še iz leta 2013; ureditev novih prostorov Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, in sicer za osebe, ki zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali druge oviranosti potrebujejo prilagojene prostore, pri čemer gre za realizacijo priporočila iz leta 2019; in sprejetje Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, s čimer je realizirano priporočilo Varuha iz leta 2019. Kar se tiče dela poročila o izvajanju državnega preventivnega mehanizma na podlagi zakona o ratifikaciji, Opcijskega protokola h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, je treba izpostaviti, da ga Varuh človekovih pravic izvaja že več kot 10 let. Tudi tukaj je bilo delo Varuha v preteklem letu nekoliko oteženo zaradi epidemije, kar se je pokazalo v manjšem številu obiskov na terenu. Kljub temu delo Varuha na tem področju ni obstalo. Kot je že sam varuh omenil, so se posvetili predvsem varnosti udeležencev v postopkih. Varuh je na tem področju podal 329 priporočil. Enako kot pred dvema letoma je Varuh tudi v letu 2020 izpostavil, da ni ugotovil primerov mučenja ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja, ponavlja pa se priporočilo pristojnemu ministrstvu in Vladi, da čim prej poiščeta ustrezne rešitve za nevzdržen položaj varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov. V okviru državnega preventivnega mehanizma, je Varuh ponovno obravnaval tudi problematiko kriznih centrov za mlade in sodeloval pri pripravi novega Zakona o duševnem zdravju na Ministrstvu za zdravje. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo izpostavili le nekatere ključne točke iz obeh obravnavanih dokumentov, torej letnega poročila Varuha ter državnega preventivnega mehanizma, in podpiramo priporočila iz obeh varuhovih poročil za leto 2020. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. IVAN HRŠAK Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani varuh človekovih pravic z ekipo in spoštovani predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Človekove pravice in temeljne svoboščine so zapisane v Ustavi Republike Slovenije. Leta 2020 je bilo še dodatno leto preizkušenj, izzivov in vprašanj, do kod segajo naše pravice in svoboščine. Epidemija covida-19 je namreč dodobra pretresla ustaljene poglede doumevanja našega prostora v družbi. Zaradi mnogo omejitvenih ukrepov so se pojavljala vprašanja, koliko svobodni sploh smo. Kot je izpostavil Varuh, večina človekovih pravic ni absolutnih in jih je mogoče omejevati, seveda pod točno določenimi pogoji. Vendar pa ne gre zanemariti dejstva, da so zaradi ukrepov marsikateri posamezniki utrpeli osebno škodo. Ne pozabimo, da je v domovih za ostarele zaradi posledic koronavirusa umrlo mnogo starostnikov samih in brez stikov z najbližjimi. Negotovost in osebna stiska sta brez dvoma povzročili negativne posledice na splošno počutje ljudi, zato je tudi Varuh obravnaval kar tretjino več primerov kot prejšnje leto. Posebno pozornost smo v Poslanski skupini Desus namenili področju socialnih zadev in varstva starejših oseb. Še vedno lahko beremo o pomanjkanju kadra v domovih za ostarele, kar poleg obstoječih zastarelih in nezadostnih kadrovskih normativih botruje slabšanju razmer v domovih za starejše. Seveda umanjkanje sistema dolgotrajne oskrbe pomeni dodatno kritično maso naše družbe, ki jo pesti demografsko izredno slaba slika, in večdesetletne ignorance problematike področja starejše generacije, kar se tiče varne, dostojne in samostojne starosti, ni tako enostavno popraviti. Veseli nas, da bomo prvo branje zakona o dolgotrajni oskrbi opravili ravno na tej seji, ko se obravnava tudi poročilo Varuha človekovih pravic. Še vedno je prisotna diskriminacija starejših, invalidov in drugih ranljivih skupin praktično na vseh področjih, zato jim je Varuh v letu 2020 namenil še posebno veliko pozornosti. Nedostopnost do osnovnih storitev in revščina, s katerima se soočajo starejši, sta tragična realnost naše države, ki jo moramo čim prej nagovoriti. V Poslanski skupini Desus zato poudarjamo, da v 21. stoletju noben starejši občan naše skupnosti ne bi smel biti lačen in premražen. Prav tako se mora vsem starejšim omogočiti enakopravna zdravstvena obravnava. Neprimerno se nam zdi, da se še vedno pogajamo o minimalnih dvigih pokojnin z ozirom na dvige cen dobrin in energentov. Pokojnine bi morale starejšim omogočiti varno in dostojno starost. Varuh je predstavil tudi poročilo o delu državnega preventivnega mehanizma, ki s terensko prisotnostjo posebno pozornost namenja tistim ustanovam, kjer so nameščeni posamezniki, ki jim je bila odvzeta prostost ali pa so nameščeni v različne varstvene inštitucije. inštitucije. Mučenja in druga kruta, nečloveška ali poniževalna dejanja v naši družbi ne smejo imeti prostora. Ne nazadnje se takšna dogajanja ne izvajajo daleč stran od nas, o čemer pričajo posnetki ravnanja naše zunanji meji. V Poslanski skupini Desus takšna dejanja ostro obsojamo. Kot prejšnja leta se tudi letos vidi trud in delo varuha in njegove ekipe. Skozi poročilo se lahko prebere pomembnost inštitucije Varuha, Zagovornika načela enakosti in Informacijskega pooblaščenca v sodobni demokratični družbi, ki deluje izven tradicionalnih vej oblasti. Res je, da priporočila Varuha niso pravno zavezujoča, vendar pa je njihova uresničitev kazalnik tega, v kolikšni meri se družba zavzema za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na žalost so še vedno marsikatera priporočila neuslišana in neizpolnjena. Veliko pozornosti pa bomo morali v prihodnje nameniti tudi dejstvu neizvršenih sodb Ustavnega sodišča. Njihovo število se je povečalo in sedaj znaša že 18 neizvršenih sodb. Varuhu človekovih pravic in njegovi ekipi se tako v Poslanski skupini Desus iskreno zahvaljujemo za opravljeno delo in pozdravljamo vse napore, ki našo družbo vodijo v smeri dobrega za vse. Njegove pobude in opozarjanja na krivično stanje so tisto, kar nas opominja, da smo lahko še boljši, zato v Poslanski skupini Desus upamo, da boste skupaj z ekipo svoje delo še naprej opravljali tako zavzeto in vestno. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavila Janja Sluga. Izvolite. JANJA SLUGA Vsakokratno letno poročilo Varuha človekovih pravic je prerez stanja družbene klime in ogledalo družbe pri uresničevanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zahtevno leto je za nami, vsakodnevno prežeto s covid realnostjo in s soočanjem z njenimi posledicami. Gospod Svetina državi v tokratnem letnem poročilu podaja 85 priporočil z vseh področij družbenega udejstvovanja, še posebej relevantnih pa je 16 priporoči v zvezi z epidemijo bolezni covid-19. Dve izpostavljam še posebej, ker prikazujeta duh časa, v katerem živimo zadnje leto in pol. V prvem priporočilu Varuh priporoča, da vsi oblastni organi pri pripravi s covidom-19 povezanih ukrepov upoštevajo in posebej presojajo vidike spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V drugem pa daje priporočilo Vladi, da v Državni zbor predloži spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, iz katerih bo jasno izhajalo, katere človekove pravice, v kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji lahko Vlada v primeru izbruha epidemije na podlagi zakonskega pooblastila omeji. Vse do njune realizacije, četudi se ta odmika v nedoločljivo prihodnost, bomo najverjetneje še vedno priča oblastniški vladni aroganci in relativizaciji ter negaciji ustavnih odločb, prepričevanju že prepričanih, da je Slovenija edina evropska država, kjer Ustavno sodišče ne razume dobro uresničevanja pravice do zdravstvenega varstva. Še naprej bomo prebirali cinične tvite predsednika Vlade, v katerih poziva Vrhovno sodišče in Ustavno sodišče, da razglasita covid-19 za neskladen z ustavo, ker ni nastal v Državnem zboru, namesto da bi premogel toliko poguma in predlagal zakon, s katerim bi se uvedlo obvezno cepljenje vsaj za določene poklicne skupine oziroma prebivalce. Normalna oblast bi takšne ukrepe seveda sprejemala z zakoni, ne pa z vladanjem z dekreti. Zgledne primere drugih držav najdemo ne prav daleč stran od naše soseščine. Če se predsednik Vlade rad hvali, da se sestaja z evropskimi voditelji, bi predsednika Francoske republike gospoda Macrona lahko brez zadržkov povprašal za kakšen zastonj nasvet. Ne, pri nas pa ravno nasprotno od tega. Še naprej bomo prepričani v svoj prav teptali ustavo in sodno vejo oblasti. Glede na to je varuhova ugotovitev, ki izhaja iz letošnjega letnega poročila, da se je v teh okoliščina izkazalo, kako pomembne so za delovanje demokratične države neodvisne državne institucije, ki delujejo izven tradicionalnih vej oblasti pa tudi njih samih. Zadnje leto in pol je njihova neodvisnost in samostojnost na preizkušnji. Varuhova sicer še najmanj, a takšna erozija spoštovanja vladavine prava in negiranje načela zavor in ravnotežij med vejami oblasti in neodvisnimi institucijami sta zaskrbljujoča, najmanj zaskrbljujoča. Varuh človekovih pravic je lani obravnaval nekaj manj kot 7 tisoč zadev, kar tretjino več kot leto prej, ugotovil pa skoraj 500 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti. Daleč največkrat so bile zaznane kršitve enakosti pred zakonom in načela dobrega upravljanja. To od ministrstev, vladnih služb in drugih javnih institucij zahteva, da se pravočasno in argumentirano odzovejo na prejete predloge in priporočila. Varuh tako opozarja, da je potrebno okrepiti zavedanje glede pojasnilne dolžnosti, ki jo imajo, a privid, da so vladajočim človekove pravice postale odveč že zdavnaj, ni več privid, temveč vsakodnevna realnost. Dejstvo je tudi, da smo v primežu oblastne samovolje vsi skupaj padli na testu družbene solidarnosti in kolektivne odgovornosti. Neposreden rezultat tega je nezadostna precepljenost ter vznik anticepilskega populizma. To najbrž najbolj koristi prav tistim, ki takšno stanje omogočajo, a tudi upravičene frustracije ne morejo biti opravičilo za zavračanje racionalnosti in solidarnosti, saj s tem ne ogrožamo le svojega zdravja, ampak tudi našo svobodo in prihodnost. Zato ne gre le za covid-19. Vprašati se moramo, kako bomo brez zaupanja v znanost in brez solidarnosti reševali vse druge družbene in globalne izzive, ki so pred nami. Prav in smiselno bi bilo, da se v današnji razpravi do tega opredeli tudi Varuh človekovih pravic. Izpostavila bi še dvoje, kar sicer ni neposredno povezano z epidemijo, je pa prav tako pomembno, ker narekuje, kje je nujno potreben napredek pri krepitvi človekovih pravic in enakosti pred zakonom. Nedolgo nazaj je skupina strokovnjakov pri Svetu Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in v družini ocenila uresničevanje Istanbulske konvencije. Ocenjeno je bilo, da imamo v Sloveniji premalo specializiranih služb za celostno podporo žrtvam spolnega nasilja ter da moramo vzpostaviti krizne centre za napotitev v primerih posilstev oziroma spolnega nasilja. Manj politične pozornosti in financiranja namenjamo drugim oblikam nasilja nad ženskami, na primer psihičnemu nasilju in spolnemu nadlegovanju zunaj delovnega mesta. Ministrstvo za delo je dolžno na te ugotovitve ustrezno odreagirati. Doseganje spolne raznolikosti ter večja zastopanost žensk v vodstvih in nadzornih organih podjetij za zdaj ostaja neuresničen cilj. Le petina podjetij v nadzornih svetih in upravah dosega ciljne deleže spolne raznolikosti. Ne le, da nismo dosegli bistvenega napredka, ampak smo v zadnjem letu na tem področju celo močno nazadovali, pri čemer skrb vzbuja dejstvo, da gre za podjetja v državni solasti. Kar niti ne čudi glede na to, da imamo vlado z rekordno nizko zastopanostjo žensk ministric. Priporočila ne zadostujejo, volje za spremembe ni, zato je uvedba kvot neizogibna in nujno potrebna. Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo priporočila Varuha za leto 2020 seveda podprli. Gospodu Svetini izrekamo pohvalo za opravljeno delo in si želimo, da bo v prihodnjem letu zaznanega več napredka, več optimizma, predvsem pa boljše ocene o precepljenosti in opolnomočenem pomenu družbene odgovornosti vseh deležnikov, ki sodelujemo v javnem prostoru.

Vsako leto dobimo obširno, lepo napisano poročilo Varuha človekovih pravic. Žal pa je velik del tega poročila skregan z realno podobo v Sloveniji. Res je covid zaznamoval zadnje leto, a že leta imamo probleme tako z Romi kot z Albanci. Res so se v zadnjem času v vrtcih in šolah uvedli romski pomočniki, a kaj ko ni pravih rezultatov. Ocenjujemo, da mora Varuh resnično iti na teren, in sicer v tista romska naselja, kjer je problematika vidna in slišna vsak dan v lokalnih medijih. In ne se najavljati, brez najave, da bo videl realno stanje. Moje osebno mnenje je – ker poznam zadeve vsaj pri nas v Krškem, Kerinovem Grmu – da ni napredka pri učenju in pri vzgoji romskih otrok. Romski otroci še vedno v času pouka hodijo po trgovskih centrih. Še vedno kradejo po trgovinah, se kregajo s prodajalkami in varnostniki, tudi grozijo, da vedo, s kakšnimi avtomobili so se pripeljali in da jih bo avto na koncu čakal na klocnih. Seveda, če ne prinesejo iz trgovine nič, jih na parkingu pričakajo starši. Ti otroci dobijo tudi zaušnico, če ne prinesejo naročenega blaga iz trgovine. Spoštovani varuh človekovih pravic, tudi to je del, ki bi ga moralo vsebovati poročilo, vi pa v poročilu omenjate le dobre stvari, realnost pa prikrivate oziroma prekrivajo jo tisti, ki vam pripravijo takšna poročila. Da ne pozabim, sedaj se je zgodila še večja katastrofa, ker ste občinam namenili denar za razvoj in izboljšave romskih problemov. Zaradi tega imajo občine pritiske zaradi zneska, ki naj bi ga dobila romska skupnost v občini. Župani in občinski sveti pa se ne morejo dogovoriti, za kaj se bo namenil ta denar. Prišli smo do točke, o kateri sem vam govoril, spoštovane kolegice in kolegi, ob potrditvi sredstev za Rome – da bodo imeli župani in občinski sveti velike težave še posebej v tistih občinah, kjer župani ne želijo imeti romskega svetnika. Vse tiste občine, ki imajo romske skupnosti, bi morale imeti tudi romskega svetnika. Ta amandma ste, spoštovane kolegice in kolegi, zavrnili. Pa da rečemo kakšno besedo še o Albancih. V večjih mestih jih je vse več. Ker se ne želijo prilagoditi naši kulturi in običajem, ustvarjajo svoje gete, znotraj teh pa se oblikujejo mafije, ki napadajo in ustrahujejo naše otroke, stare osebe in ne nazadnje tudi ženske. Zaradi strahu pa na Policijo ne prijavijo teh dogodkov in tudi ne Varuhu. In kaj naredimo mi? Iščemo učitelje, vzgojitelje, profesorje, ki znajo albansko, zdravnike, ki znajo albansko. Ste vedeli, da se dogaja tudi to, da se na eno zdravstveno izkaznico potem šlepa cela družina pri zdravniku in grozi, če jih ne bo vzel, da bo že videl, kaj se bo zgodilo z njim? Pa saj ni čudno, da je tako, če nam državni sekretar gospod Franc Kangler razlaga, da tudi nam v Avstriji, v Nemčiji in še kje ni treba znati njihovega jezika, ker je tam polno teh, ki govorijo srbohrvaško! To mi je povedal na odboru. In poglejte, namesto da bi jim postavili jasne meje, od njih zahtevali znanje slovenskega jezika in da sprejmejo našo kulturo, jim mi kot po tekočem traku dajemo državljanstvo in socialne transferje. Moški iz Albanije pridejo v Slovenijo zaradi delovnega dovoljenja. Ko jim podelimo delovno dovoljenje, gredo delat v tujino. In kam gredo? V Avstrijo in Nemčijo, v Slovenijo pa pripeljejo otroke, družino in ti otroci in družina se seveda naslonijo na socialne transferje. Da o tem, koliko se jim gleda skozi prste v šoli, niti ne izgubljam besed. V šolah ne razumejo snovi in tega, kar učitelji, vzgojitelji in profesorji govorijo, zato se morajo ti več ukvarjati z njimi in s tem našim otrokom kradejo pravice do normalnega izobraževanja. A tudi tega Varuh ne upa ali pa ne sme zapisati v poročilo. Poročilo je le mrtva črka na papirju, a če je verjeti zapisanem v poročilu, ministrstva priporočila preberejo in svoje delo skušajo izboljšati ravno zaradi napisanega. Kljub vsemu smo na Mandatno-volilni komisiji podprli namestnika varuha človekovih pravic. Resnično upamo, da se bodo naredile spremembe za dobrobit slovenskega naroda, tudi, da bodo v bodoče poročila res konkretna, z vsebino, ne samo take lepe stvari napisane notri, da bi lahko otrokom brali ponoči pravljico za lahko noč, da bodo lažje in hitreje zaspali. TANKO: Hvala lepa. Lidija Ivanuša bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Pred nami je 26. redno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020. Ravno to poročilo je za vse nas izjemno pomembno. Nekateri posamezniki in organizacije naši vladi očitajo, da vsevprek krši človekove pravice. V zadnjem letu smo bili deležni veliko groženj, besednih napadov, celo fizičnih napadov, ki so se gradili na lažnih informacijah. Danes pa imamo pred sabo poročilo Varuha človekovih pravic. Poročilo je obsežno in celovito pokrije vse aspekte človekovih pravic, ki jih moramo kot država varovati, zagotavljati in vzpostavljati. Slovenija je podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah, prav tako pa je del Lizbonske pogodbe, s katero smo pristopili k Evropski uniji, zaveza k spoštovanju človekovih pravic. Predstavila vam bom ključne ugotovitve Varuha človekovih pravic za lansko leto. Minimalna plača se je v letu 2020 z 2020 z 886,63 evra zvišala na 940,58 evra, v minimalno plačo pa se ne vštevajo več dodatki, vključno z dodatkom na delovno dobo, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Od januarja 2021 se za izračun minimalne plače uporablja formula, na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 % presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Takih sprememb ni zagotovila nobena vlada doslej. Varuh človekovih pravic je prav to izboljšavo označil za ključno. Dostojno življenje vsakega prebivalca Slovenije je izjemnega pomena za vlado Janeza Janše. Slovenija je v letu 2020 na področju spoštovanja in zagotavljanja človekovih pravic prav vsakega posameznika in posameznice dosegla nove mejnike. Med drugimi je bil podeljen prvi status Slovenca brez slovenskega državljanstva v zgodovini, kar predstavlja zgodovinski primerek glede statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva. Uspešno smo tudi repartirali Slovence in njihove svojce iz držav, kjer človekove pravice niso zagotovljene, njihovo življenje tam pa je bilo ogroženo. Epidemija covida Sloveniji ni prizanesla, zato smo se tudi mi srečali s težavami, ki jih je prinesel prehod dela in pouka na daljavo. Italijanska in madžarska manjšina sta tako naleteli na težavo, da vse še ni bilo takoj prevedeno tudi v njuna jezika, ki sta v delih Slovenije uradni jezik. Vlada Republike Slovenije je to zaznala in se hitro odzvala, da je omogočila dostop do informacij v uradnih jezikih prav vsem prebivalcem Slovenije. Kot veste, so za nas, za SDS, za vlado Janeza Janše manjšine zelo pomembne. Z manjšinami v Sloveniji ravnamo spoštljivo in z veliko odgovornostjo, zavzemamo pa se, da tudi s Slovenci v zamejstvu in po svetu druge države ravnajo na enak način. Zato smo v zadnjem letu okrepili vezi, izboljšali komunikacije in se ves čas trudili, da so vsem zagotovljene enake človekove pravice. Ne pozabimo, da smo ravno v lanskem letu s številnimi protikoronskimi paketi, ki so bili izrazito socialno obarvani, zagotovili dostojno nadaljevanje življenja prav vsem, ki so se zaradi epidemije znašli v krizi. Tudi Varuh človekovih pravic ugotavlja, da so ukrepi zajeli vse skupine, od študentov, upokojencev, zaposlenih, invalidov, kmetovalcev, samostojnih podjetnikov do manjših in mikro podjetij in velikih podjetij. Uresničili smo obljube, ki smo jih dali Slovencem in Slovenkam. Poskrbeli smo za vse, nikogar nismo pustili na cedilu. Čeprav nas je covid prizadel na mnogo področjih, smo uspeli ublažiti veliko posledic. Naj izpostavim, da nam je to uspelo kljub nenehnemu nasprotovanju opozicije in medijev, kljub hujskanju za maske brez šol, za neupoštevanje ukrepov in podobno. Bolezen ne izbira, izbiro pa imamo mi. Vlada Republike Slovenije je zagotovila, da lahko izbira prav vsak, da lahko prav vsak zaščiti svoje zdravje, da lahko vsak zaščiti svoje življenje. Žal vse ponujene možnosti, vsi pozivi niso bili dovolj, zato se tudi danes soočamo s porastom obolelih in z žalostnimi novicami, kot je ta, da se na intenzivni negi za življenje borijo mladi. Glede na to, da nam mora biti pravica v teh časih na prvem mestu, želim poudariti, da je Vlada s sprejemanjem ukrepov vedno to postavljala na prvo mesto in ni omejevala ljudi. Številni pa to izkoriščajo za mobilizacijo svojih volivcev. Ne bom se izognila temi, ki je trenutno najbolj pereča, to so protesti. Kot je ugotovil tudi Varuh človekovih pravic, so bili dovoljeni vsi protesti, tudi tisti neprijavljeni. Na protestih je policija vedno opravljala samo nujno delo in nikoli ni posegala v pravice protestnikov. Sama menim, da je policija v nekaterih primerih storila premalo. premalo. Naj izpostavim napad protestnika in samooklicanega umetnika Zlatka na snemalca Nove24. Takšna dejanja fizičnega nasilja bi morala biti nedopustna in ustrezno kaznovana. Za konec naj omenim še nekaj, česar Varuh v svojem zapisu ni zapisal, vendar pa je izjemno pomembno. Neodvisna mednarodna nevladna organizacija Freedom House je ugotovila, da se je svoboda v Sloveniji pod vlado Janeza Janše še okrepila. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je s svojim mandatom pričela 13. marca 2020 in omenjena organizacija je ugotovila, da je bila Slovenija ravno v tem letu med najbolj svobodnimi državami na svetu. Za leto 2020 je Slovenija v letnem poročilu o ravni svobode dosegla 95 točk, leto prej, ko je Slovenijo vodila vlada pod vodstvom Marjana Šarca, pa 94 točk. Res je, da gre le za eno točko več, vendar gre za točko več pod vlado, ki ki ji mnogi očitajo represijo in zatiranje človekovih pravic. Točka več v neodvisnem poročilu, ki zajema vse države sveta, jasno kaže, da se svoboda v Sloveniji pod našo vlado krepi, krepijo pa se tudi z njo povezane človekove pravice. Hvala.

slučajno za govornico. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Andreja Zabret. Izvolite. Spoštovani varuh, predstavniki Vlade, kolegi in kolegice! Varuh je leta 2020 obravnaval za tretjino več zadev kot leto pred tem in ugotovil precejšnje število kršitev pravic in drugih nepravilnosti. Pri tem je šlo največkrat za kršitve enakosti pred zakonom, načela dobrega upravljanja, varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, pravne in socialne države, pravice do osebnega dostojanstva in varnosti. Največ kršitev je bilo ugotovljenih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Vlade Republike Slovenije, sledijo pa Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve ter centri za socialno delo in drugi. V Sloveniji so pogosto kršena temeljna načela pravne države. To še posebej dokazuje vlada Janeza Janše, ki vseskozi krši več členov ustave in zakonov. Zakoni se v tej vladi sprejemajo prehitro, brez sodelovanja javnosti. Alarmantno je, da kar 156 preteklih priporočil ni uresničenih ali pa so uresničena le delno. Leta 2020 pa je Varuh podal še 128 novih priporočil, za katera pričakuje, da bodo uresničena. Priporočila pravno res niso zavezujoča, vendar je njihova uresničitev pokazatelj, v kolikšni meri se družba zavzema za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Varuh je v svojem poročilu še posebej izpostavil ranljive skupine ter opozoril na velike razlike, ki se kažejo na področju šolanja otrok. Varuh je poudaril, da je v času šolanja na daljavo treba poskrbeti tudi za najšibkejše. V LMŠ smo vlado Janeza Janše ves čas epidemije aktivno pozivali in si prizadevali, da sprejema ukrepe, ki so v prvi vrsti usmerjeni v pomoč vsem tistim, ki jih je trenutna kriza najbolj prizadela. Tako smo tudi pozvali k zagotovitvi toplega obroka učencem, ki so se zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa šolali na daljavo. Opozarjali smo tudi na vse večje stiske učencev, zaposlenih in predvsem učencev z učnimi težavami ter s posebnimi potrebami v času šolanja na daljavo. V Poslanski skupini LMŠ bomo poročilo Varuha podprli, saj je poročilo izredno pomembno, odraža tudi duh družbe, predvsem pa je vloga Varuha človekovih pravic izrednega pomena. Varuh je tisti, ki poleg drugih organov ugotavlja in preprečuje kršitve človekovih pravic in druge nepravilnosti ter odpravlja njihove posledice, za kar se mu v LMŠ tudi iskreno zahvaljujemo. Glede na ugotovitve Varuha pa v LMŠ menimo, da trenutna vlada namenja premalo pozornosti ter spoštovanja temu institutu, saj ignorira poročilo ter priporočila. Hvala. Hvala lepa. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani varuh, kolegice in kolegi! Leto 2020 je bilo leto epidemije. Znašli smo se v časih, kjer so se prvič po drugi svetovni vojni zaradi zaščite življenja in zdravja ljudi zgodili tako hudi posegi v naše temeljne človekove pravice in svoboščine. Pravice, ki nam niso bile podarjene z neba, ampak smo si jih tekom zgodovine krvavo priborili. Temeljne človekove pravice, kot so pravica do svobode gibanja, pravica do izobraževanja, pravica do zbiranja in združevanja, pa so se omejile kar tako, čez noč, na hitro. Varuh je tako v letu 2020 prejel kar tretjino pobud več kot v preteklih letih in v približno 500 pobudah je zaznal kršitev človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin. Na razna ministrstva je Varuh poslal skoraj 900 različnih dopisov v povezavi z omejitvenimi ukrepi in bil razočaran nad neodzivnostjo, celo ignoranco recimo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Največkrat pa so bile ugotovljene kršitve na področju enakosti pred zakonom, načela dobrega upravljanja, varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, pravne in socialne države, pravice do osebnega dostojanstva, pravice do varnosti. Največ kršitev, kar 66, je bilo ugotovljenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predstavniki tega ministrstva pa si niso vzeli niti toliko časa, da bi prišli na pristojno Komisijo peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer je Varuh dejansko predstavil svoje poročilo. To je seveda nedopustno. Ta vlada se ni potrudila, da bi si zagotovila vsaj zakonsko podlago za omejevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Ustava Republike Slovenije za urejanje človekovih pravic pooblašča izključno zakonodajalca, in to je Državni zbor, to ni Vlada, ki je izvršilna veja oblasti. Ves čas epidemije je Vlada vladala z odloki in to v resnici počne še danes ne glede na to, da smo opozicijske stranke ter tudi številni pravniki nenehno opozarjali, da je nedopustno in neustavno derogirati Državni zbor in posegati v človekove pravice in svoboščine z odloki, namesto da bi se opravila ustrezna razprava v Državnem zboru in sprejela tudi ustrezna zakonska podlaga. V preteklem letu se je nedvoumno izkazalo, kako krhke so pridobljene pravice, kako hitro se lahko zgodi zdrs iz demokratične države, ki spoštuje načelo vladavine prava, v arbitrarno državo, ki s podzakonskimi akti izjemno omejuje in posega v človekove pravice in svoboščine ne glede na ustavno zagotovljene pravne standarde. Vlada je pri sprejemanju ukrepov za zajezitev epidemije pogostokrat kršila načela, ki jih navaja tudi Varuh, torej da bi morali biti ukrepi sorazmerni, nediskriminatorni, nujni za dosego cilja, strokovno utemeljeni, zakoniti, sprejeti transparentno, po ustreznem postopku, časovno omejeni in kot taki torej legitimni. Zadnji primer sprejemanja takšnih ukrepov so pravila, povezana z izpolnjevanjem pogojev vsebinsko prazen Zakon o nalezljivih bolezni, ki ne določa ustrezne pravne podlage za uvajanje takih ukrepov, in tudi zadnja odločitev Ustavnega sodišča, s katero je ugotovilo, da je 104. člen interventnega zakona ki pooblašča ministra za izobraževanje, da odredi izvajanje pouka na daljavo, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Skratka, ukrepi, ki so bili sprejeti v nasprotju z načeli, ki veljajo za pravno državo. V zvezi z zadnjimi protesti v Ljubljani in delovanjem policije so zaskrbljujoče tudi ugotovitve pooblaščene skupine Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je izvedla nadzor na generalni policijski upravi. Ugotovitve so pokazale, da naj bi bila politika prisotna v dveh operativnih štabih, zato je Komisija že predlagala Varuhu, da na lastno pobudo začne postopek in v skladu s svojimi pristojnostmi ugotovi skladnost in ustreznost delovanja MNZ, GPU in policije predvsem glede njihovega izvajanja dela in postopkov za varovanje javnega reda in miru v zvezi z nedavnimi protesti. To tudi pričakujemo pri Socialnih demokratih, da se bo izvedlo. Če se vrnemo k poročilu Varuha. Neuresničenih priporočil iz obdobja od 2012 do 2019 je okrog 300, v letu 2020 pa je Varuh podal 128 novih priporočil. Varuh ugotavlja, da je pri določenih skupinah ljudi epidemija le še poglobila probleme pri varovanju in uresničevanju človekovih pravic, ki se v resnici vlečejo že vrsto let in pri katerih država ni storila dovolj. Gre za posebej ranljive skupine ljudi, kot so starejši, osebe z motnjami v duševnem razvoju in brezdomci. Ves čas epidemije smo tudi Socialni demokrati opozarjali na posebej ranljivo skupino ljudi, to je otroke. Žal je epidemija najbolj prizadela otroke iz socialno šibkih in neurejenih družin in otroke s posebnimi potrebami. Zaprtje šol je trajalo absolutno predolgo. Načrta in alternative ni bilo nobene. Informacije so prihajale v zadnjem trenutku, velikokrat so se tudi spreminjale in povzročale zmedo med ljudmi. Ministrica Simona Kustec nedvoumno ni bila kos tej nalogi. Koliko otrok doma ni imelo niti osnovnih pogojev za izobraževanje? Pri Varuhu so poudarili, da v Sloveniji več kot 100 družin nima dostopa do spleta in računalnika, tudi tiskalnika in papirja ne. Ustavno sodišče je tudi v zadnji odločbi jasno povedalo, da je za otroke s posebnimi potrebami področje vzgojne in izobraževanja zelo pomembno z vidika zagotavljanja celovite skrbi zanje in ustvarjanja pogojev za njihov optimalen in polni razvoj, in mi smo jim zaprli vrata in jih pustili brez pomoči. Nedopustno. Ministrica Kustec bi že zdavnaj morala oditi. Varuh že več let opozarja tudi na nekatere nepravilnosti, s katerimi se soočajo otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši, kot je recimo problematika višine delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranostjo ali boleznijo s seznama hudih bolezni. Skrb za otroka s posebnimi potrebami je delo, ki traja 24 ur na dan, 365 dni na leto, višina plačila pa velikokrat ne pokrije niti osnovnih življenjskih potrebščin, kaj šele kaj več. Prav tako bi bilo nujno in čim prej poiskati sistemske rešitve za otroke z avtizmom. Medtem ko država prepočasi išče sistemske rešitve, številni otroci z različnimi motnjami avtističnega spektra odrastejo. Zamujenih priložnosti za izboljšanje kakovosti njihovega življenja in vključenosti v družbo se žal ne da nadoknaditi. Vse več otrok in mladostnikov se sooča tudi s težavami v duševnem zdravju, imamo pa dolge čakalne vrste, primanjkuje psihiatrov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov. Slovenija je namreč vrsto let zanemarjala področje duševnega zdravja. Poleg pomanjkanja specialistov nas pestijo tudi zakonska neurejenost sistemskega financiranja specializacij iz klinične psihologije, zakonska neurejenost področja psihoterapije, nedopustno dolge čakalne dobe na prve preglede, slaba dostopnost do psihološke in psihoterapevtske pomoči in tako naprej. Dostop do zdravstvenih storitev je danes žal v resnici postal privilegij za zgolj določene skupine. Zdravstvo se nam sesuva. Zato je potrebna celovita prenova, reforma zdravstvenega sistema. Medicinske sestre je potrebno ustrezno plačati. Zdravstvo mora biti javno in dostopno za vse. Ne sme se nam več dogajati, da ljudje ne bi dobili pomoči oziroma je ne bi dobili pravi čas, ko bi jo potrebovali. Manj diagnostike namreč ne pomeni, da smo bolj zdravi.

Govorimo o nezadovoljstvu z zdravstveno oskrbo, do čakalnih vrst, o odnosu zdravstvenega osebja, slabi organizaciji v zavodih in podobno. Zdravstvo je materialno podhranjeno, kar močno vpliva na dostopnost do zdravstvenih storitev. Žal danes zdravstvo ne omogoča pravočasne zdravstvene oskrbe pomembnemu številu državljanov. Vse več energije v zadnjih dveh letih posvečamo zgolj in samo covidu, a ostale bolezni niso izginile. Ostajajo. 117 tisoč ljudi čaka v vrsti za diagnostiko, poseg ali operacijo. Leto in pol čakanja na revmatološki pregled, več kot pol leta za prvi pregled pri kardiologu, eno leto za operacijo kolka in dve leti za operacijo hrbtenice. Za odpravo nedopustno dolgih čakalnih dob bi na leto potrebovali vsaj 150 milijonov evrov, pa tudi dodatne kadre, boljše upravljanje bolnišnic. Socialni demokrati sprašujemo ministra za zdravje, kje je zdravstvena reforma. Varuh je v letu 2020 opozarjal, da starejši potrebujejo ukrepe za dostojno življenje zdaj. Pri skrbi za starejše je potrebno urediti dolgotrajno oskrbo, poskrbeti, da se zmanjša število tistih, ki živijo v revščini, čeprav so dali družbi pretežni del svojih mladostnih prizadevanj. Nujno je treba investirati v javni zdravstveni sistem, saj bodo samo tako lahko imeli dostop do zdravstvenih storitev vsi ne glede na prihodke. Do leta 2025 naj bi bilo v Sloveniji upravičenih do dolgotrajne oskrbe skoraj 70 tisoč ljudi, za kar naj bi samo v letu 2025 potrebovali 744 milijonov evrov. Zakon o dolgotrajni oskrbi smo sicer po toliko letih dobili na mizo, a je žal v njem obilo slabih stvari, na kar opozarjajo številne organizacije, ki se jih zakon dotika. Zakon namreč pušča številna odprta vprašanja glede kadrovskih pogojev, minimalnih prostorskih, tehničnih, varnostnih in drugih standardov za opravljanje dolgotrajne oskrbe. Prav tako ni znana cena standardne namestitve. Predlog žal tudi ne daje jasnega odgovora o financiranju dolgotrajne oskrbe. Potrebno bo narediti korak naprej v smeri deinstitucionalizacije. Nesprejemljivo je, da so mnogi institucionalizirani v najrazličnejših ustanovah, čeprav bi lahko dostojanstveno živeli v domačem okolju. Varuh izpostavlja, da je starejše potrebno vključevati v odločanje o njihovih pravicah in načinu življenja in jih ne pokroviteljsko odrivati pod krinko zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti ali drugih oviranosti. Omogočiti jim je treba, da se sami odločijo, v kolikšni meri potrebujejo zaščito in skrb, da to zanje še pomeni kakovost življenja. Zaradi pomanjkanja kapacitet v domovih za starejše, predragih storitev, posledično njihove neenake dostopnosti za vse, ki jih potrebujejo, institucija Varuha pogosto ugotavlja kršenje načela socialne države. Epidemija je jasno pokazala, kako je pomembno, da imamo univerzalne temeljne dobrine in storitve, ki so prvi korak k družbi enakih izhodiščnih možnosti. Gre za zagotavljanje temeljne socialne varnosti vsem prebivalcem z dostopom do nabora brezplačnih javnih storitev, ki jih zagotavljajo javne institucije. Gre za pravico do bivališča, do zdravstvene oskrbe, do vzgoje in izobraževanja, do javnega prevoza, do pravne zaščite, ki mora biti v osnovni obliki zagotovljena vsem, ne samo privilegirancem, ne samo tistim, ki si to lahko privoščijo. V nadaljevanju se bomo s kolegicami in kolegi seveda podrobneje dotaknili še drugih področij in zadev, zato se želim na tem mestu predvsem zahvaliti Varuhu človekovih pravic za pripravljeno poročilo. Socialni demokrati bomo seveda podprli predlog priporočila, pozivamo pa vse institucije, še posebej Vlado in ministre, da upoštevajo priporočila in da so ažurni in odzivni. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava o poročilih in o predlogu priporočila. Besedo ima Marko Koprivc, za njim pa bo razpravljala Iva Dimic. Izvolite, imate besedo. MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovani predstavniki Vlade Republike Slovenije, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! Kot je bilo že rečeno v uvodnih predstavitvah, se nahajamo v res težkih časih, v časih epidemije in hkrati v časih,

Eno tretjino več pobud, kot jih je bilo v prejšnjih letih oziroma v enem letu prej. V letu 2020 je Varuh podal skupaj 128 novih priporočil. Največkrat so bile ugotovljene kršitve na področju enakosti pred zakonom, načela dobrega upravljanja, varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, pravne in socialne države, pravice do osebnega dostojanstva in varnosti. Iz poročila tudi izhaja, kolikokrat je Varuh moral bodisi po predlogih pobudnikov bodisi po lastni presoji intervenirati in opozarjati pristojna ministrstva na pomen spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. 43 dopisov je v letu 2020 Varuh poslal samo Vladi Republike Slovenije, za kar se vam, spoštovani varuh, seveda najlepše zahvaljujemo. Zaskrbljujoč pa je podatek, da je zaradi nestrinjanja zavrnjenih 11 varuhovih priporočil in še dodatnih 14 iz preteklih let, od tega se kar osem od 11 zavrnjenih priporočil nanaša na pravice invalidov in drugih ranljivih skupin. To je res zaskrbljujoč podatek. Posledice zdravstvene krize se kažejo tudi v epidemiji stisk zaradi bolezni covid-19, izgube najbližjih, pomanjkanja socialnih stikov, izoliranosti, izgube službe ali službene preobremenjenosti ter stisk, ki so povezane z opravljanjem šole na daljavo in družinskim življenjem. Ta vlada je povzročila razgradnjo pravne države v Republiki Sloveniji, saj vlada enostransko, z odloki in ne spoštuje odločitev sodišč. Vlada se žal požvižga na pravo, na zakonodajni postopek, sprejema odloke in vsebinsko prazne zakone, ki ne dajejo ustrezne pravne podlage za ukrepe, ki jih Vlada sprejema. Politično posega v neodvisne institucije in organe, napada novinarje, tožilstvo, policijo, sodstvo. Spoštovane in spoštovani, omejitve človekovih pravic morajo biti določene z zakonom, pooblastilo izvršne veje oblasti pa mora biti v zakonu dovolj natančno in določno. Epidemija je še bolj zarezala že tako ranljive posameznike. Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed o šolstvu, saj je bilo posebej problematično dolgotrajno zaprtje šol po vsej Sloveniji. Socialdemokrati smo ves čas epidemije opozarjali, da so šole tiste, ki se morajo odpirati prve in zapirati zadnje, in da so bile v Sloveniji absolutno predolgo zaprte. Vlada je žal ubrala drugačno pot in odpirala najprej vse drugo. Zdelo se je, kot da so šole za to vlado žal postranskega pomena. Da je ministrica Kustec pogorela na celi črti, smo Socialni demokrati opozarjali in zato skupaj z demokratično opozicijo vložili že drugo interpelacijo zoper to ministrico. Da Slovenija nima ministrice za izobraževanje, smo ravno tako govorili in na tem stališču stojimo še danes. Pričakovati bi bilo, da bo ministrica prvi branik otrok, ministrica ni zavarovala interesov otrok. Kljub odločitvi Ustavnega sodišča ministrica ni zavarovala pravic otrok s posebnimi potrebami. Ministrica žal ni zavarovala niti interesa športnikov. Vse več staršev, učiteljev in strokovnjakov je poročalo o velikem upadu motivacije pri šolarjih in o duševnih stiskah otrok zaradi šolanja na daljavo. Statistika pravi, da se je število hospitalizacij zaradi poskusov samomora lani na pediatrični kliniki povečalo kar za 30 %. Znaten je tudi porast motenj hranjenja pri najmlajših, veliko je čustvenih stisk, apatije in občutkov tesnobe. Vse več je spletnega nasilja, posebej pa so na udaru otroci iz ranljivih skupin, na kar smo tudi opozarjali. Izobraževanju bi ta vlada morala dati prednost pred vsemi ostalimi. Vlada ni dala niti alternative. Ni predlagala kombiniranega sistema, recimo da bi pouk potekal delno na daljavo, delno v živo. Enostavno je ubrala najlažjo pot, zaprla je vse šole in pustila šole zaprte mnogo dlje od trgovin, storitvenih dejavnosti in tako dalje. Šola na daljavo poteka pri vsakem otroku drugače, seveda. Slovenski izobraževalni sistem temelji na načelu enakosti in pravičnosti, s šolanjem na daljavo pa se predvsem zaradi različnih razmer in različnega okolja, v katerem otroci živijo, ti temeljni načeli porušita. Tak sistem na daljavo je namreč izrazito nepravičen do tistih otrok, ki živijo v slabih socialnih razmerah. Svetovalni delavci ugotavljajo, da je bila za nekatere otroke edino šola tisto zdravo okolje. Takšne škodljive posledice prinaša šolanje na daljavo

konflikti med starši le še poglobili zaradi teh razmer, otroci so ostali daljši čas doma ali pa celo cel čas epidemije zgolj pri enem od staršev, se pravi, niso mogli imeti stikov z obema staršema v primeru ločenih družin. Vse to pa je žal povzročilo veliko in nepopravljivo škodo otrokom. se dotaknem še področja protestov. Kot vemo, je ta vlada omejevala zbiranje, kar je seveda nezdružljivo z ustavo. Ustava namreč v prvem odstavku 42. člena zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Splošna in vnaprejšnja prepoved protestov je nujna v demokratični družbi samo, če obstaja resnična nevarnost, da bodo protesti povzročili posledice za varovane pravne dobrine, ki jih ni mogoče preprečiti z drugimi, manj strogimi ukrepi. Takšnega stanja seveda v Sloveniji ni bilo. Na to je opozorilo tudi Ustavno sodišče in tukaj je Vlada jasno kršila ustavo. Da ne govorimo o nasilju policije, ki se je dogajalo nad protestniki, absolutni prekomerni uporabi sile, polivanju solzivca vsevprek. To so pač očitne in evidentne kršitve človekovih pravic, zato vas, spoštovani Varuh, pozivam, da to dogajanje na zadnjih protestih vi kot neodvisna institucija tudi proučite. Ta vlada je Slovenijo definitivno pripeljala v najglobljo družbeno krizo po osamosvojitvi, namesto reševanja problemov ljudi je načrtno ustvarjala nove in nove konflikte. Bi pa želel ob koncu izpostaviti še opozorilo gospoda poslanca Černigoja, ki je govoril o tem, da je nesmiselno, da Varuh človekovih pravic ugotavlja, da je blagoslovitev šolskih prostorov protiustavna. Spoštovani kolega Černigoj, naj vam povem, da 7. člen Ustave jasno ločuje verske skupnosti od države. Slovenska šola je javna in seveda tudi neodvisna in prav je, da je ločena od Rimokatoliške cerkve in od vseh ostalih verskih skupnosti v Sloveniji, ki so enakopravne. Več kot očitno je, da Vlada poleg vseh slabih stvari, ki jih počenja, tudi izvaja zelo intenzivno rekatolizacijo in klerikalizacijo slovenske družbe, kar je absolutno škodljivo, neprimerno in protiustavno. Spoštovani varuh, hvala lepa za poročilo, ki je zelo kvalitetno. Pozivam vas, da tudi v prihodnje opozarjate Vlado na vse stranpoti, ki jih izvaja, predvsem na vse neustavnosti pri delovanju te vlade. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Koprivc, rad bi vas opozoril, da imamo pred seboj poročilo za leto 2020 in ne za 2021. Zgrešili ste razpravo praktično v dveh tretjinah. Drugo, kar je, gospod Černigoj je predstavil stališče poslanske skupine in ne osebnega mnenja. Tako da bi vam priporočal, da ste pri razpravah nekako bolj dosledni in da se držite teme, vsebine in tistega, kar je dejansko v poročilih. Ne pa nekih tem, ki zaenkrat še niso v tem poročilu.

se tiče tako leta 2020 kot leta 2021. Večino časa sem govoril o šolanju na daljavo, ki je potekalo tako v letu 2020 kot v letu 2021. Vse ostale kršitve človekovih pravic in ustave so žal potekale tako v letu 2020 kot v 2021 in na večino stvari opozarja Varuh v poročilu. Tako da lepo prosim, ne zlorabljajte mesta podpredsednika za komentiranje razprav poslank in poslancev.

uporabljeno policijsko nasilje nad protestniki in prosim, ne zavajajte. Jaz pa lahko govorim širše v razpravi in opozorim tudi na druge stvari … PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Nimate besede. Ko govori predsedujoči, bodite spoštljivi. Če moja trditev ne drži, potem odprite poročilo za leto 2020 pa preberite, kje to piše. Flancanje ni način dela Državnega zbora. Nadaljujemo z razpravo. Iva Dimic ima besedo, za njo pa bo dobil besedo Samo Bevk. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani podpredsednik Državnega zbora.

preberem to, kar smo tudi na samem odboru za izobraževanje kot zainteresiranem delovnem telesu povedali. Trajanje zaprtja šolskih ustanov v dnevih je: Danska 121, Slovenija 154, Irska 163, Češka 166, Poljska 171, Madžarska 180, Slovaška 181. In to gre vse še naprej, notri imamo Romunijo, Nemčijo, ki imajo čez 200, in Kanada 336 dni dni zaprt šolski prostor. Tako da je Slovenija v primerjavi s temi državami na samem repu, predzadnja, manj je imela samo Danska, 121 dni. Tudi jaz se bom dotaknila govora, kako zadeve funkcionirajo. Moram reči, da tudi mene žalosti to, da je morala včeraj zaradi protestov srednja šola za elektrotehniko in računalništvo na Vegovi pouk popoldan odpovedati zaradi protestov, ki so bili tako glasni. Ampak tega nisem imela namena povedati. Povedati želim, da je bilo danes izpostavljeno, da je bilo največ zadev zaznanih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Res je, to je eno največjih ministrstev, pokriva tako nasilje nad ženskami, mladostnike, njihove težave, delovno aktivne kot starejše, za katere je bilo 2020 resnično težko leto zaradi epidemije covida. V letu 2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciralo kar 35 programov, namenjenih preprečevanju nasilja. Med vsemi programi za preprečevanje nasilja je bilo 21 nastanitvenih programov, v tem sklopu programov je bilo osem materinskih domov s kapaciteto okrog 180 ležišč in 13 varnih hiš s kapaciteto

pogovor, med katerimi je en program namenjen treningu socialnih veščin za povzročitelje nasilja, en program je usmerjen v preventivo pred nasiljem nad starejšimi ter en program telefonskega svetovanja. Programi za preprečevanje nasilja so v letu 2020 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobili skupaj 3 milijone 342 tisoč 550 evrov. Se pravi, ministrstvo je vedelo, v kakšni situaciji je, zavedajo se, kaj je covid, in temu primerno so se tudi glede nasilja nad ženskami in v družini odzvali. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Naj najprej povem, da je imel kolega mag. Marko Koprivc razpravo, ki je bila povsem v skladu s Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije, in očitki predsedujočega gospoda Tanka ne držijo. Sedaj pa k točki dnevnega reda. Pred nami je 26. redno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, ki ga je skoraj v celoti zaznamovala epidemija koronavirusa. Kot vemo, je institucijo Varuha človekovih pravic v 159. členu uvedla Ustava Republike Slovenije, ki je začela veljati konec leta 1991, kjer je zapisano, da se za varovanje človekovih pravic in temeljih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil z zakonom določi varuh človekovih pravic oziroma državljanov. 23. decembra letos bomo praznovali 30-letnico sprejetja in razglasitve Ustave Republike Slovenije in s tem tudi 30-letnico ustavnega temelja za sprejetje Zakona o varuhu človekovih pravic. Zakon o varuhu človekovih pravic je bil potem sprejet leta 1993 in prvo poročilo Varuha v samostojni Republiki Sloveniji smo dobili za leto 1995, pripravil ga je prvi varuh človekovih pravic Ivan Bizjak.

ki letno pripravlja tako temeljita poročila o svojem delu, kot to dela Varuh človekovih pravic. In potem seveda ta priporočila, ki jih pripravi, na koncu priporoča Vladi, ministrstvom ter drugim institucijam. Zato bi rad izkoristil to priložnost, da se vam, gospod varuh Peter Svetina, in vašim sodelavkam in sodelavcem zahvalim za opravljeno delo v tem obdobju. Naj povem, če me seveda spomin ne vara, da je prvo poročilo Varuha človekovih pravic za leto 1995 obravnavala zgolj Komisija za peticije Državnega zbora, na plenarnem zasedanju zbora pa je ob skromni udeležbi poslancev sedel zgolj en predstavnik Vlade, mislim, da je bil to sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Danes v Državnem zboru poročilo Varuha človekovih pravic obravnavajo praktično vsa delovna telesa v Državnem zboru in tudi na plenarnih zasedanjih se posveča temu poročilu večja pozornost kot v preteklosti. S tega vidika me to veseli. Sedaj pa bi šel na eno konkretno zadevo v povezavi z epidemijo koronavirusa in izobraževanjem. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020 v poglavju Družbene dejavnosti navaja naslednje: »V času, ko je v Sloveniji zaradi koronavirusa potekalo izobraževanje na daljavo, smo pri Varuhu človekovih pravic opozarjali, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za učenje. Na splošno smo tudi opažali, da lahko ukrepi, ki so predvideni za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni, v večji meri prizadenejo prav socialno izključene ranljive skupine.« Pri Varuhu so ugotavljali tudi, da je učenje na daljavo v veliki meri temeljilo na dostopu do informacijske tehnologije ter predvidevalo aktivno vlogo staršev, ki so tako v veliki meri prevzeli vlogo učiteljev. Nadalje v poročilu Varuha piše, da je bilo v Sloveniji več sto družin, ponavljam, več sto družin, ki niso imele dostopa do interneta, računalnika niti do tiskalnika in celo papirja ne. Tudi tiskanje učnih vsebin je za take družine predstavljalo zelo velik problem. Na sami seji Odbora za izobraževanje, znanost in šport pa je državni sekretar Damir Orehovec povedal, da po anketi iz novembra leta 2020 dostopa do interneta ni imelo okrog 5 tisoč učencev, torej bistveno več, kot je navedeno v poročilu Varuha človekovih pravic. bi vas, gospod varuh, kako ocenjujete, ali je to veliko ali je malo. Meni se zdi relativno veliko, tako da bi prosil za ta komentar in upam, da se ne bo več zgodilo, da bo potrebno, da se učenci množično šolajo na daljavo. Je pa vseeno potrebno tudi sicer zagotoviti ustrezno tehnološko podporo za pouk, saj zelo veliko učenk in učencev ter družin v Sloveniji nima dostopa do interneta, računalnika in tudi tiskalnika. To je danes še toliko bolj aktualno, saj smo ponovno priča porastu koronavirusne bolezni oziroma epidemije ter vdoru virusa v šole, saj se danes zelo veliko šolskih oddelkov ponovno šola na daljavo.

in tudi tam poudarila, da so res v letu 2020, na katero se poročilo nanaša, ministrstva in Vlada delali zelo intenzivno, lahko rečemo dejansko noč in dan in prav pod posebnimi pogoji zaradi epidemije.

jih je bilo toliko, zakaj je morala Vlada vsak teden tehtati, kateri ukrepi so primerni, kateri ne, kateri se podaljšajo, in vsak teden znova in znova v Uradnem listu to tudi objavljati, tudi število objav v Uradnem listu je bilo izpostavljeno. Pri nas je to določalo Ustavno sodišče in tega se je seveda Vlada držala, tako da jaz ne vem, v tem primeru res ne vidim težav oziroma upoštevali so odločitve Ustavnega sodišča in tudi sami zaradi tega imeli ogromno in veliko več dela. Ampak kljub temu

predvsem opozicija, koliko je teh priporočil, tudi nerealiziranih. Jaz bi rada spomnila, da ko smo obravnavali poročilo leta 2019, je bilo 158 novih pobud in 200 prenesenih in nerealiziranih iz preteklih let. Se pravi, sedaj, v 2020, je 128 novih in 156 prenesenih. Saj jih je veliko, ampak so se zmanjšale. Tako da ta vlada in ministrstva so sedaj ob vsem naporu, ki so ga imeli, zmanjšali število neuresničenih

oviram, omejitvam, naporom, ki smo jih imeli, smo v tem času odpravili kar nekaj priporočil, ki jih je Varuh leta in leta dajal. Pri Pri telesnih okvarah smo uredili, da bodo sedaj spet vsi imeli možnost, da bodo prejemali nadomestilo za telesno okvaro ne glede na to, kje je nastala, ali na delovnem mestu ali izven. Dokup delovne dobe smo tudi uredili, torej da ne bodo imeli ljudje več velikih odbitkov, tisti, ki so si dokupili delovno dobo pred 1. 1. 2013. Na to je Varuh več let vztrajno opozarjal, pa se prej ni zgodilo nič. Dvig nadomestil za izpad dohodka se je dvignil, tudi na to je opozarjal, to je tudi bilo priporočilo Varuha že več let nazaj. Tudi glede pravic zaposlitvene rehabilitacije je Varuh opozarjal. To je pač bil poslanski zakon, tudi to možnost poslanci imamo in smo vsi skupaj takrat stopili, celo opozicija ga je vložila, smo ga skupaj dopolnili, naredili takšnega, da je bil še boljši, in tudi sprejeli. In pravice iz zaposlitvene rehabilitacije so se izboljšale. Ljudje dobijo večje nadomestilo in dobijo tudi malico. Na to je Varuh opozarjal prejšnja leta. Potem dvig starostne meje otrok, da so lahko starši z njimi skupaj v bolnišnici hospitalizirani. Na eno zadevo bi rada spomnila. Vložen je bil Zakon o dohodnini. Danes ste nekateri opozarjali, da je 11 takšnih odločb oziroma 11 takšnih priporočil, ki so bila zavrnjena. Jaz se spomnim priporočila, ki je bilo zavrnjeno, lansko leto je še bilo zavrnjeno. Več let je pisalo Ministrstvo za finance, da ga zavrača, da ga ne sprejema, ampak sedaj je to 1. člen Zakona o dohodnini, ker sem sama prevzela to nalogo, prepričala ministrstvo in tudi bila letos januarja pri Varuhu človekovih pravic, za kar se mu zahvaljujem, ker smo skupaj dopolnili ta člen, in jaz srčno upam, da bo ta zakon o dohodnini sedaj sprejet. O čem torej govorim? Vsi tisti otroci, ki dobivajo družinske pokojnine po svojih starših, ker ga drugi od staršev uveljavlja seveda kot vzdrževanega družinskega člana, vsi vsako leto doplačujejo dohodnino, in to že od takrat, ko so začeli informativni izračuni prihajati avtomatsko. Prej se to ni dogajalo, od takrat pa, se pravi kar nekaj let. Na to je Varuh tudi opozarjal in vsako leto kakšnih pet, šest let, lani smo imeli ves pregled narejen, je bilo negativno, torej da ne bo sprejeto, sedaj pa je. Kot rečeno, varuh, ta 1. člen zakona o dohodnini je moj in vaš, in hvala. Upam, da bo zakon kot celota sprejet in da bomo to tudi odpravili. In tako se da. Zato verjamem, da se tudi pri teh 11 priporočilih, o katerih so mogoče ministrstva napisala, da so neuresničljiva, da skupaj usesti in pretehtati vse razloge za in proti in najti ustrezne rešitve. Kolikor se spomnim, danes nisem slišala, ampak na odboru je gospod varuh povedal, da je spodbudno, da je realiziranih več pobud Varuha kot prejšnja leta, in to kljub epidemiji. Mislim, da sem tudi sama s temi primeri, ki sem jih naštela, to povedala. Glede človekovih pravic bi sama rekla, da jih absolutno zelo podpiram in se morajo uresničevati, ampak treba se je zavedati, da vsaka naša človekova pravica trči tudi ob človekovo pravico našega sogovornika oziroma človeka, ki je nasproti nas. Stopamo torej v njihovo polje in z

vseeno ni tako, javno zdravje je zelo visoka človekova pravica in marsikatere druge so zaradi tega lahko omejene. Povedali ste tudi, da je bilo 43 pobud, poizvedb poslanih na Vlado. In da je bila večina upoštevanih, ste rekli. Drugi so povzemali, ja toliko jih je bilo, nihče pa ni slišal drugega dela vašega stavka, ko ste rekli, večina je na srečo bila upoštevana. In hvala vam. Jaz se zavedam, da smo seveda, ko so ministrstva čez noč sprejemala odloke ker to se je res dogajalo s takim tempom – ko je bilo objavljeno, vsi drugi dan že ugotovili, da je kje kaj manjkalo, da je bil kdo izpuščen, da se je zgodila kakšna napaka. Ampak veseli me to, da je bilo upoštevano tisto, kar ste tudi predlagali. da je bila tretjina več zadev kot v preteklih letih, me res ne čudi ob situaciji, kakršno smo imeli v letu 2020, in verjetno bo še v naslednjem letu, ko se bo poročilo obravnavalo, torej za leto 2021, zagotovo takšno. pa je me začudilo ali ne vem, kako bi rekla, stališče opozicijske stranke, predvsem SD, ki je pa toliko let vodil ministrstvo za delo in sedaj ponavljal in glasno opozarjal na razmere, ki so v domovih za upokojence ali pa tudi drugje, ki so se nanašale na področje ministrstva za delo. Jaz mislim, da se tukaj stvari zdaj kar premikajo, da se domovi gradijo, da se je pripravil tudi zakon o dolgotrajni oskrbi in ga bomo danes po tej točki obravnavali. Seveda, spet bodo najbolj glasni tisti, ki ga v vseh teh letih niso uspeli pripeljati do konca in sprejeti, sedaj bodo pa iskali dlako v jajcu. To me najbolj žalosti ves čas, odkar sem v politiki. Kot rečeno, zakon o dolgotrajni oskrbi. Upam, da bo tudi takšen, kot je, sprejet, saj gre v dveh korakih. Dohodnina, kot sem rekla, je sprejeta. Tudi mene pa, tako kot ste rekli vi, gospod varuh, zelo skrbi in najbolj žalosti, da ne gre samo za klasično epidemijo, ampak gre za epidemijo nestrpnosti, sovražnega govora, razdeljenosti. Dokler bo tako v politiki, bo tudi v družbi tako, tako da upam, da se vsi skupaj potrudimo in tukaj začnemo, da bomo za vzor ljudem. Hvala.

Lahko samo povem, da očitno živimo v dveh različnih Slovenijah, ena je ta SMC-jevska, v kateri je največja žalost zgolj in samo to, da Socialni demokrati opozorimo na težave v zvezi z oskrbo starejših oseb, in povemo, da je potrebna dolgotrajna oskrba, da pa je seveda bilo opravičljivo vladanje z odlokom, ker pač Vlada drugače ni mogla. Spoštovana kolegica, zlahka bi Vlada vključila v odločanje Državni zbor, sledila ustavi te države, spoštovala ustavo in ne sprejemala neustavnih odlokov vsak teden, neustavnih odlokov, ker se človekovih pravic in svoboščin ne omejuje s podzakonskimi akti. To je ključno, kar je bilo v preteklem letu narobe, izjemni posegi v človekove pravice in svoboščine na osnovi podzakonskih aktov. In zdaj vi poveste, da je Vlada v bistvu sledila Ustavnemu sodišču pa zato vsak teden odločala. Ja lahko bi celovito sledila vsem odločbam Ustavnega sodišča pa na primer spremenila, predlagala zakonske podlage za omejitev človekovih pravic ali dovolila spoštovanje ustave, dovolila mirna zbiranja, omogočila šolanje otrokom, ki ni bilo omogočeno v preteklem letu tako, kot bi moralo biti, poskrbela za poseben položaj otrok s posebnimi potrebami. Ne pa, da je z – sedaj lahko tudi povemo – nedopustnimi odločitvami ministrica, ki je sama odrejala šolanje na daljavo, naredila izjemno škodo predvsem otrokom s posebnimi potrebami, ki tega časa, ko jim je bilo onemogočeno

da je potrebno poskrbeti za dolgotrajno oskrbo. Mi smo toliko samokritični, da kljub temu da smo vodili ministrstvo, ki ste ga mimogrede vodili tudi v vaši stranki, znamo samokritično pogledati nazaj in povedati, da se določena priporočila niso uresničila, kljub temu da bi se morala, in da smo znali tudi priznati svoje napake in seveda pozvati, kaj je potrebno spremeniti. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bilo potrebno sprejeti. Danes ga imamo na mizi – in je slab! In če je slab, je na to potrebno pravočasno opozoriti. Ker ta zakon, ki je ki je predlagan danes, je v resnici zgolj pesek v oči, v resnici spet zgolj en bombonček. Če gremo na priporočila, vas je zmotilo, da smo vsi opozorili, da priporočila Varuha niso uresničena, določena ministrstva so jih celo zavrnila in rekla, zakaj jih ne bodo uresničili. Priporočilo številka ena v poročilu Varuha je: »Varuh Vladi Republike Slovenije predlaga, naj v svojem odzivnem poročilu prouči in pojasni razloge, zaradi katerih Varuhova pretekla priporočila, ki so izpostavljena v tem letnem poročilu, niso bila uresničena.« Ni res, da je priporočil manj! Ni res. Tukaj je zapisano z rdečimi črkami: 300 neuresničenih priporočil je ostalo iz preteklosti. Stvar je v tem, da jih Varuh prečesal, pregledal in v navednicah napisal, da jih ostaja le 156, ampak tistih najbolj akutnih. To ne pomeni, da jih ni. To pomeni, da je prečistil, ker je toliko novih dodanih, torej še 128 novih, in ker mislim, da ni več želje, da ostanejo ta priporočila zgolj črka na papirju, ampak se jih uresniči. In veste, kdo je odgovoren za uresničitev? Ravno Državni zbor, ki jih vsako leto sprejme! Mi jih sprejmemo, mi predlagamo Vladi, ki jih nato ne izvede. In Varuh naslednje leto ponovno pozove nas, da jih sprejmemo, in to je začarani krog, ki se vrti iz leta v leto. Seveda je to žalostno in to je nedopustno. To je nedopustno! Priporočila so lahko nezavezujoča, ampak jih sprejme Državni zbor, zakonodajna institucija, ki je sicer svoja pooblastila v preteklem letu zaradi delovanja Vlade in sprejemanja odlokov, kar je nedopustno – vladanje z odloki je nedopustno tudi temu ustrezno sprejela. Vaša razprava. Saj tudi ko smo stališče Socialnih demokratov predstavili, smo videli, da se pri določenih navedbah celo posmehujete.

nanaša. Ni je bilo, ko pa je bila, bi bilo bolje, da je s svojimi odločitvami ne bi bilo. Za otroke, za najbolj ranljivo skupino v tej družbi ni poskrbela ustrezno. Ni poskrbela ustrezno. To je ugotovil tudi Varuh človekovih pravic in to je ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Veste, na to vas je tudi opozicija predhodno opozarjala, pa se ni nič uredilo. Dejstvo je, da skrb za ranljive skupine v tej državi ostaja na nizki ravni. Zaskrbljujoče je, da Varuh opozarja na neustrezno obravnavo na primer invalidnih oseb. oseb. Nedopustno je, da se iz leta v leto dogaja, da beremo o diskriminaciji invalidov. Iz leta v leto se to priporočilo ponavlja in tudi to je absolutno nedopustno. Invalidi bi morali biti

sama institucija Varuha to pripravljena prevzeti. Ne vem, zakaj temu ne bi sledili. Pustimo na primer eno zavezo iz konvencije, ki ostaja iz leta v leto neuresničena. Dejstvo je, še enkrat za konec, Vlada sprejemala ukrepe, ki so bili protiustavni, ki niso bili legitimni, nujni, sorazmerni in tako dalje, torej niso ustrezali standardom legitimnosti in nujnosti in sorazmernosti, ki jim morajo ustrezati, ko omejujejo človekove pravice in svoboščine. Odgovor, da je to delala, zato ker je hitela in je čez noč sprejemala odločitve, je nedopusten. To ni odgovor, to ni izgovor, to ne more biti izgovor za omejevanje človekovih pravic in svoboščin. Takšen izgovor potem pomeni, da smo res postali arbitrarna država in da dobivamo odgovore kolegice, ki so absolutno ne nedopustni, ampak smešni in absurdni in v posmeh vsem državljankam in državljanom. Absolutno je potrebno priporočila podpreti in predvsem tudi uresničiti. Naloga nas, ki sedimo tukaj, v tem parlamentu, je, da dosežemo uresničitev priporočil, ne pa zgolj potrditev. Hvala lepa.

Kaj je to, zaradi javnosti, ki nas spremlja? Gre za zgodovinski dosežek in mislim, da je prav, da to tudi omenimo. Doslej je bila, odkar imamo institucijo Varuha človekovih pravic v tej državi,

nediskriminatorni, nujni za dosego cilja, strokovno utemeljeni, zakoniti, to pomeni sprejeti transparentno in ob ustreznem postopku, in pa šestič, zadnjič, časovno omejeni, torej legitimni. Pa so bili? Jaz mislim, da ne, daleč od tega. Vaše poročilo zrcali tisto, kar trdim – da se tega Vlada ni držala. Da ne govorim o številnih neustavnih odlokih, ki padajo kot po tekočem traku, ki so imeli za posledico tudi poseg v človekove pravice, številni državljanke in državljani so plačevali kazni na podlagi neustavnih odlokov,

predstavnik Nove Slovenije omenil, da spoštujejo svobodo govora. Ja, treba jo je pa tudi na takšen način, da boste zagotavljali, da se tisti zakoni, ki so bili sprejeti v Državnem zboru, tudi spoštujejo.

Da ne bom omenjal še ostalih posegov v druge veje oblasti, to je tudi del poročila, neimenovanje delegiranih tožilcev. To je norčevanje. Ne vem, jaz nimam več besed, kaj bi še rekel.

Tisto, kar me, varuh, veseli v poročilu, je, da je vidno, da ste že od vsega začetka epidemije opozarjali na pomen vzpostavljanja enega splošnega zaupanja v ravnanje oblasti, da morajo biti uvedeni ukrepi ustrezno pojasnjeni in široko dostopni. To ste tudi v poročilu posebej napisali, kjer ste omenili, da posebej omenjate pomembnost kulture strpnosti, kulture sprejemanja in dialoga, kulture vključevanja in ne nazadnje tudi kulture medsebojne komunikacije. Če bi se ta priporočila upoštevala, bi mi danes imeli tri četrt manj problemov, kot jih imamo v tej državi.

in nisem edini, številni opozarjajo, da je bilo nespoštljivo komuniciranje, nezadostno komuniciranje vzrok, da smo pogrnili na celi črti pri spopadanju z epidemijo.

Presstitutke, ne vem, kaj vse so bili. In to je na lastne državljane letelo. Tudi če se z državljani kdaj ne strinjaš, si predsednik Vlade teh državljank in državljanov, druge nimamo. Spoštovanje drugače mislečih.

66 kršitev, največ, je na ministrstvu za delo. Predstavnika ni, bil je morebiti dvakrat po 15 minut. Tudi ga ni bilo na odboru za peticije, kot vidimo.

Področje starejših, ki je tudi v tem poročilu večkrat omenjeno predvsem v smislu, na kakšen način se je ta vlada lotevala omejevanja svoboščin. Zapiranje v domove starejših občanov, v neustrezne domove, ki niso imeli osnovnih pogojev. V Hrastniku je že en tak dom, ker ga poznam, ker izhajam od tam. Ni imel variante, da bi naredil neke cone. Ne, so se odločili, da bodo zapirali ljudi, da bodo spopad s tem virusom izvrševali s kadrom, ki ni za to usposobljen. Rekordno število mrtvih, tudi to je »uspešno« delo še koga. Zato vas prosim, bodite spoštljivi, ko se hvalite, kaj vse ste v tej državi naredili. Niso! 5 tisoč ali koliko imamo že mrtvih, za eno majhno mesto.

problematike, ki se nanaša na romsko skupnost, kar se mi zdi dobro. Seveda bom sam razpravljal o tem delu, ker prihajam iz občine, kjer je romska skupnost prisotna, in s tem so povezani tudi izzivi in nekateri problemi, ki iz njih

Vsi ostali, ki niso cepljeni ali pa nimajo pogoja PCT, kljub temu odhajajo v lokale, odhajajo v trgovine. Zaznavamo težave, ki se nanašajo na to, da se trgovci in strežno osebje izogibajo konfliktom in seveda ne zahtevajo ali pa ne sprašujejo njih za te pogoje, ker se bojijo. Tudi to ima potem za posledico stanje, kakršno je trenutno glede epidemije. Na to, kar se tiče izobraževanja in covida samega v osnovnih šolah, se bom navezal kasneje pri izobraževanju, bi pa tukaj izpostavil, da me zelo veseli, da ste zaznali, da smo bili na Kočevskem najaktivnejši pri prizadevanju spreobrniti stanje na terenu s konkretnimi predlogi, zlasti na področju bivalnih razmer, izobraževanja in tudi zaposlovanja.

vrednote in se ves čas vrtimo v krogu. Kar se tiče izobraževanja Romov v času epidemije, predvsem ko je šlo za šolanje od doma, lahko povem, da so vse romske družine na Kočevskem dobile računalnik za delo na daljavo. Zanimivo je tudi dejstvo, da ko so jih vračali, je bilo na teh računalnikih precej igric pa tudi raznih filmčkov in fotografij z vsebino XXX, kar pomeni, da obvladajo računalnik in da so spretni tudi tudi pri nalaganju aplikacij, tako da tukaj ni nekih bojazni, vsaj v tem delu države ne. V prvem valu so jim po pošti pošiljali domov učne liste, vendar so ugotovili, da zadeva ni tako uspešna, in so potem v drugem valu in kasneje pošiljali v romska naselja po štiri učitelje, po trije so jih imeli na telefonu, tako da so z njimi delali po eno uro dvakrat na teden. Pa niso delali samo s temi, ki so bili šoloobvezni, pač pa tudi z ostalimi člani družine, kar je bilo zelo dobro. Stvari so se pokazale kot dobre, zlasti ker je prihajalo do strahu, kaj se bo zgodilo, ko se bo treba vrniti v šolo. Moram reči, da se je na presenečenje vseh večina Romov vrnila v šolo in so potem tudi uspešno nadaljevali

Pravilno ste ugotovili, tudi moje mnenje je tako, da za rezultate na vseh področjih, ki zadevajo Rome, ni odgovoren Varuh, ampak v prvi vrsti Vlada, v drugi vrsti Državni zbor in tudi organi lokalne samouprave. Predvsem pa bi opozoril, da odgovornost za izboljšanje svojega položaja, za razvoj in uspešno vključevanje v slovensko družbo v prvi vrsti nosi tudi romska skupnost sama oziroma vsak posameznik sam. To je potrebno poudariti.

in večjih težav pravzaprav ni. Vendar pa je še mnogo takšnih, ki pričakujejo zgolj pomoč, vzorcev ravnanja pa ne spremenijo. To se vidi v tistih primerih, ko se posamezna romska družina preseli iz romskega naselja v kakšno vas, in če ne spremenijo svojih vzorcev življenja ali vedenja – gre za moteč hrup, glasno glasbo, objestno vožnjo, kurjenje in podobno – takoj pride do konflikta med večinskim prebivalstvom in med romsko skupnostjo in takrat se te stvari hitro širijo. Tako tudi ljudje v drugih krajih, še preden spoznajo družino, ki bi se priselila, napovedujejo težave in skušajo preprečiti naselitev. Temu ne botruje nestrpnost ali pa sovraštvo ali pa anticiganizem, kot ste ga tudi sam omenjali, pač pa botrujejo izkušnje in slaba praksa, ki se je dogajala recimo v neki sosednji vasi. Tukaj bi poudaril, da v poročilu nisem zaznal kaj dosti o opozorilu, da gre tudi za slabo kvaliteto življenja tistih pripadnikov večinskega prebivalstva, ki živijo v bližini romskih naselij oziroma so njihovi sosedi. so njihovi sosedi. Glede na to, da zadevo kar dobro poznam, bom rekel, da na jugovzhodnem delu Slovenije skorajda ni romskega naselja, kjer pripadniki večinskega prebivalstva ali romske skupnosti ne bi bili v konfliktu eden z drugim. Na to nas opozarjajo mnogi dopisi, ki prihajajo že kar nekaj časa, recimo Mihovica je najbolj aktivna, in seveda je potrebno na to na tem mestu tudi opozoriti. Opozoril bi še na en problem, problem, ki ga kot varuh seveda ne boste rešili, ampak je problem, ki je izjemno problematičen, to je zadolževanje Romov, in sicer zaradi raznih neplačanih obveznosti, ki jih imajo zaradi kazni, ki so si jih na nek način

vlečejo na dno in jim onemogočajo, da bi se dvignili in izplavali iz stanja, v kakršnem so. Na ta način se nič ne premakne, ne želijo se zaposliti zaradi izvršb, ne želijo postati lastniki premoženja, ker jih ti dolgovi vežejo in obremenjujejo, in to je pravzaprav ta čarobni ali pa žalostni krog, ki dela težavo. Izpostavil bi še nekaj. Vavčerji so v prejšnjem letu pokazali in razgalili tudi širšemu območju države države težave, s katerimi se soočamo tisti, ki imamo pripadnike romske skupnosti. Zlasti so se dobro seznanili s temi težavami prebivalci slovenskih obmorskih krajev, kjer so Romi s temi vavčerji letovali, in znajo povedati, kakšne izkušnje so z njimi imeli. Vsi vemo, da so bile to slabe izkušnje oziroma zelo negativne. Tukaj ne gre za nestrpnost ljudi, ker tam ti ljudje s to problematiko niso bili obremenjeni, ampak so hitro spoznali, da te težave so v jugovzhodnem delu Slovenije in so se takrat prenesle tudi

ukrepe. Izpostavil bi še to, da pozdravljam priporočila, ki ste jih dali glede sistemizacije romskega pomočnika, glede sistemizacije romskega koordinatorja na centrih za socialno delo. Naj povem, da se na Kočevskem že vrsto let plačuje, daje sredstva za plačo romskemu koordinatorju na centru za socialno delo, ker ministrstvo za delo, družino še ni

Občina kot tista, ki ni kompetentna za to področje, financira nekoga, da zadeva teče. To je seveda problem. Pozdravil bi tudi to, da pozivate, da se prouči, ali bi šlo zagotavljanje otroškega dodatka staršem pogojevati z obveznostjo dejanskega osnovnošolskega izobraževanja otroka. V ta namen naj bi se tudi pripravile potrebne spremembe področne zakonodaje. zakonodaje. Na koncu menim, da je poročilo korektno pripravljeno, da so se razsvetlili bolj ali manj vsi aspekti in da bodo ne nazadnje tudi Romi morali prevzeti svoj del odgovornosti, ki se nanaša na integracijo, napredek, in seveda tudi mi vsi, ki ki delamo na določenih funkcijah in organih. Verjamem, da v končni fazi niti ni v državi ali pa v lokalni skupnosti človeka, ki ne bi želel, da se bo katerakoli družina postavila na lastne noge in zaživela neko normalno življenje.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod varuh človekovih pravic Peter Svetina! Najprej moram povedati, da že vrsto let spremljam varuhova poročila, in moram reči, kar zadeva formo teh poročil, da so iz leta v leto boljša in tudi bolj pregledna, kar je seveda pohvalno. Spremljam pa tudi

Nedvomno je to prav, tudi ta državni zbor je večkrat govoril o teh vprašanjih. Tudi še takrat, ko sem bila sama predsednica komisije za človekove pravice, smo večkrat razpravljali o tej tematiki. So pa recimo drugi varuhi človekovih pravic dajali precejšen poudarek na otrokove pravice. Jaz se spomnim, v tistih letih zlasti krepitvi zagovorništva. Potem smo prešli z naslednjim varuhom bolj na skrb za starejše. Opozarjalo se je veliko na prenizke pokojnine, na nasilje nad starejšimi. Med drugim se je veliko opozarjalo tudi na nujnost sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi. In danes smo tukaj. Po toliko in toliko letih bomo končno pri naslednji točki lahko razpravljali tudi o dolgotrajni oskrbi in upam, da bo zakon sprejet, kajti s tem bomo uredili vrsto vprašanj, bila leta in leta praktično nerešljiva. Vemo pa približno, kakšna je bila sestava Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v tistem času in kakšna je bila sestava Ministrstva za zdravje. zdravje. Moram pa reči, da je vsem varuhom do sedaj skupno to, da ne uporabljajo 9. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. To sem že večkrat povedala, ampak bom še tisočkrat, če bo potrebno. Mislim, da je to zelo pomemben člen, po katerem lahko Varuh samoiniciativno reagira, torej prične postopek na lastno pobudo, ko zazna kršenje človekovih pravic. Na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide sem, ko smo obravnavali

saj se moramo zavedati, v kakšni situaciji smo se znašli v letu 2020! Saj to je situacija, ki je neprimerljiva s katerokoli drugo situacijo do sedaj v naši zgodovini. Neprimerljiva. Neprimerljiva in to je potrebno imeti v oziru in je potrebno to nekako upoštevati. Jaz se pa bojim, da tudi pri poročilu Varuha ni bilo všteto zraven, da seveda vemo, kakšno je okolje in kakšna situacija se je dogajala v letu 2020. Skratka, imeli smo covid krizo, imeli smo epidemijo in logično je, da so bili posamezniki tudi v večjih stiskah in so se iz tega razloga obračali tudi na Varuha človekovih pravic. Obenem je pa nepravično s strani opozicijskih poslanskih skupin, da niste povedali, koliko pa je ta vlada kljub epidemiji naredila za najbolj ranljive skupine ljudi. Mi osebno na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide smo sprejeli ogromno število zakonov, ki popravljajo krivice za nazaj. Ne bom se spuščala v to, kdo je bil takrat minister, ko so bile te krivice povzročene, ker se mi to ne zdi več pomembno, ker je prav, da se premaknemo od tega naprej. In prav je, da jih samo popravimo. Mi to delamo in to je bistveno in to je ključno, popraviti krivice za nazaj in narediti takšno zakonodajo, da se te krivice ne bi ponovno začele dogajati, oziroma drugačne krivice. krivice. Mi smo v tem času, ko je bila epidemija, ko smo bili tako napadani z vseh strani in smo še danes – jaz sem prepričana, da nobena leva formacija vlad ne bi zdržala dva dni pod takimi pogoji, dva dni, mi pa smo kljub temu naredili ogromno za ljudi, ogromno za gospodarstvo, da se je obdržalo. To je treba na glas povedati. Ohranili smo več kot 300 tisoč delovnih mest mest in naredili mnogo ukrepov, ki so šli v smeri, da smo ohranili gospodarstvo. Za najbolj obremenjene, ki so skrbeli za starejše v domovih za starejše in bolnišnicah, smo vzpostavili sistem nagrajevanja. Takoj smo zagotovili dodatnih 26 milijonov evrov za tiste, ki imajo specifično delo v domovih za starejše. Jaz osebno sem hodila veliko po različnih oblikah institucionalnega varstva. Seveda ne med epidemijo, ampak prej in po, in lahko naredim primerjavo med domovi in lahko rečem, ker imam neko sliko, da sta se vedno znova izpostavljali dve vprašanji, to je prostorske stiske, prostorske kapacitete, ki so nedvoumno premajhne, in pa premalo specifičnega kadra. Ampak ta vlada to rešuje. Dajemo enormna sredstva za gradnjo domov za starejše, da povečamo kapacitete.

rešujemo. Reševali smo stiske samozaposlenih prek mesečnega temeljnega dohodka. Mislim, da je treba celoten kontekst pogledati in povedati tudi tisto, kar je bilo dobro, seveda se pa obenem zavedati, da smo delali tudi napake. Kdo jih pa ne? Sploh pa v taki situaciji, ki ni primerljiva z ničemer. Nihče ni popoln. Tudi v opoziciji ni nihče popoln, nihče. Ampak verjemite mi, da se je vse delalo v smeri, da bi se našlo najbolj primerne rešitve za čim več ljudi. Ne moreš pa vedno ustreči vsem v popolnoma vsem. Tako da mislim, da bi tukaj tudi Varuh človekovih pravic moral pogledati na te zadeve, ki jih je zapisoval v svojem poročilu, tako, da upošteva situacijo, v kateri smo se znašli. Kajti moramo vedeti, da se epidemija ni zgodila samo v Sloveniji. Epidemija je zajela ves svet in tudi tam so tam so sprejemali odloke in ukrepe. Večina držav je imela celo bolj zaostrene ukrepe, bolj zaostrene ukrepe kot pri nas. Ampak pri nas se je seveda vse delalo v smeri, da se ruši, samo da se ruši. Kaj če bi enkrat za spremembo mi vsi skupaj Jaz verjamem, da bi se miselnost v različnih nivojih zelo spremenila, če bi vsi skupaj začeli graditi. Graditi! To so takšne lepe stvari, ki nas konec koncev povezujejo in dopolnjujejo. Rušiti je najlažje, to je dejstvo, ustvarjati kaos tudi, ampak jaz ne želim biti del tega programa. To vam moram zdaj povedati in nikoli tako ne delujem, če spremljate moje delo. Jaz mislim, da je potrebno graditi, je pa potrebno tudi opozarjati, ko vidimo, da nekatere stvari ne gredo v pravo smer. Tukaj mislim, da opozicija pa mora odigrati svojo vlogo, ne pa samo iskati v tako zahtevni situaciji nekih napak in jih potem potencirati v onemoglost. Mislim, da je treba stopiti skupaj in to tudi skupaj udejanjati.

Leta in leta smo to v Slovenski demokratski stranki dajali na dnevni red, ko smo bili v opoziciji, nikoli koalicija tega ni sprejela. Mi smo to uredili, torej dvignili smo najnižje invalidske pokojnine, popravili smo krivice več kot 56 tisoč ljudem, ki se jim doba dokupa ni priznala, pa čeprav so jo po takrat veljavnih predpisih pošteno plačali. Povejmo to na glas vsi, ki smo danes tukaj v tem prostoru. Odpravili smo diskriminacijo pri zavarovancih s telesno okvaro, namenjamo sredstva za domove starejših občanov, upokojencem smo že dvakrat izplačali solidarnostni dodatek v višini od 130 do 300 evrov, dvignili smo zagotovljene pokojnine, odpravili smo diskriminatornost kmečkim zavarovancem in še in še. Da ne grem za nazaj, koliko krivic je bilo popravljenih. Tako da kar tako pavšalno govoriti o nekih stvareh, se mi ne zdi fer, ne zdi se mi pravično. Ne zdi se mi pravično in ne zdi se mi pošteno. Kljub temu da prikazujete tudi danes katastrofične podatke, vam moram povedati, da imamo trenutno 16,6-odstotno gospodarsko rast in najnižjo brezposelnost. To smo dosegli tudi prek ukrepov, ki so bili sprejeti v Državnem zboru. Tako da glejte, treba je pač biti natančen pri teh stvareh, predvsem pa pravičen. Še enkrat, pravičen. Pravičen je treba biti. To se pričakuje tudi sicer od da zna presoditi in preceniti in pretehtati in res potem nekako pravično pogledati na zadevo, iz katerekoli politične opcije prihaja. Rečeno je bilo, da je bilo največ nerealiziranih priporočil na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ja, ampak treba je vedeti zakaj in tudi to je treba povedati na glas. Zelo natančno sem šla pogledat ta priporočila in sem videla, da je šest nerealiziranih, nekaj jih je delno realiziranih ali pa so tudi siceršnja stalna naloga ministrstva. Je pa res nekaj drugega da je bilo ogromno nerealiziranih priporočil ravno na tem ministrstvu v letih nazaj, na kar sem jaz ves čas opozarjala kot predsednica komisije za človekove pravice. In lahko še enkrat povem, da smo se večkrat tudi na komisiji za človekove pravice, ko smo želeli pridobiti odgovore ljudem,

Več urgenc smo dali, pa se ni nič zgodilo. No, potem ko sem jaz osebno večkrat javno to povedala ob različnih priložnostih, so se stvari začele spreminjati. In danes lahko rečem, da odgovore zelo hitro pridobimo. To se mi zdi pomembno. Se pravi, stvari se odvijajo na bolje. Je pa res, da je bilo lansko leto tako specifično, da je pravzaprav zelo težko o tem presojati in soditi, zelo težko.

ki je bil, še enkrat, neprimerljiv s preostalimi leti pred tem letom. Neprimerljiv.